reda. Prelazimo dakle na postavljanje pitanja. Prvi na redu je gospodin zastupnik Mile Horvat. Izvolite.

već duže vrijeme postoji potreba zakonskog i praktičnog rješenja otvorenog pitanja hrvatskoga državljanstva građana koji desetljećima žive u Republici Hrvatskoj, a koji još nisu uspjeli postati njezini državljani. Očigledno je riječ o problemu koji iziskuje izmjene i dopune dvaju zakona, Zakona o državljanstvu i Zakona o strancima. Znajući da je već bilo pokušaja trajnog rješenja ovog pitanja pa i inicijativa sa vaše strane, molim vas da mi odgovorite što i kada kanite poduzeti u smislu rješenja ovog problema. Hvala. Gospodin ministar Tomislav Karamarko, izvolite. **Karamarko, Tomislav** Hvala lijepo. Štovani gospodine predsjedniče Sabora, štovana gospođo predsjednice Vlade, dame i gospodo. Točno je da u ovom trenutku u Republici Hrvatskoj živi određeni broj građana srpske nacionalnosti koji po postojećim zakonskim propisima ne ispunjavaju uvjete za dobivanje hrvatskog državljanstva. Jednu skupinu čine povratnici u Republiku Hrvatsku koji su Hrvatsku napustili '91. godine i nisu do tada bili hrvatski državljani. Drugu skupinu čine osobe koje tu žive, školuju se i rade čije obitelji imaju hrvatska državljanstva, ali im je u maticama rođenim sukladno izjavama roditelja upisano državljanstvo Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske. I vrlo kratko, MUP je izradio Prijedlog nacrta izmjena i dopuna Zakona o državljanstvu. Pored inih poboljšanja koja su predviđena u toj zakonskoj izmjeni pokušat ćemo predložiti i rješenje statusa ove skupine koje je dakle usred ratnih zbivanja izgubila pravo dobivanja hrvatskog državljanstva. Zakon će uskoro biti upućen u Vladinu proceduru i dalje.

Međutim, ovi ljudi žive u Republici Hrvatskoj i ovakav njihov nesređeni status tim ljudima čini niz životnih problema, rekao bih čak i egzistencijalnih problema, problema u radu, problema u liječenju pa čak i problema u sklapanju brakova. Prema tome, ja mislim da su to dovoljni razlozi da se urgentno pristupi rješavanju ovih stvari, odnosno u aktivnostima oko izmjena ovih zakona. Ja vas molim da to bude u vrlo skorom roku i molim vas da nam o ovom svemu dadete pismeni odgovor. Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Moje pitanje je upućeno premijerki Kosor i ide otprilike ovako. Gospođo Kosor, Hrvatska je ušla ili već je blizu dužničkog ropstva, gotovo 3% BDP-a plaćamo samo kamate na dugove koje ima Hrvatska. Svaki četvrti stanovnik živi ispod granice siromaštva, skoro milijun ljudi u Hrvatskoj živi ispod granice siromaštva. 320 tisuća ljudi je nezaposleno. Vi ste prije nekoliko tjedana rekli da je 2010. godina istina. Da, hrvatski građani će 2010. doživjeti kao godinu istine, kakvi su rezultati rada šest godina rada HDZ-ove vlasti. Moje pitanje je kako biste nazvali 2009. godinu? Možda, s obzirom da ste početkom godine negirali krizu godinom neistina, godinom laži? Možda, s obzirom da ste od 10 antirecesijskih mjera 2009. godine proveli nedovoljno samo jednu, kao godinu nečinjenja hrvatske Vlade ili neaktivnosti hrvatske Vlade? Možda, s obzirom da ste u 6. mjesecu 2009. rekli poljoprivrednicima ima novaca za poticaje, možda je po vama 2009. godina obmane? Ili možda, s obzirom da ste u 7. mjesecu uveli krizni porez, harač, godinom 2009. možete prozvati otimačine hrvatskih građana, odnosno novca od njihovih plaća. Ili, s obzirom da nakon 6 mjeseci vraćate dio, odnosno priznajete da je harač bio krivi potez godinom promašenih poteza. A kako biste gospođo Kosor nazvali posljednjih šest godina hrvatske Vlade s obzirom da se vanjski dug povećao na 44 milijarde eura, s obzirom da je broj nezaposlenih isti onaj koji ste preuzeli 2004. godine, s obzirom da ste gospodarstvo Hrvatske vratili u 2006. godinu. .../Upadica predsjednik: Hvala./... izgubljenih ili potrošenih šest godina. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Gospođa predsjednica Vlade Jadranka Kosor. Izvolite. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine zastupniče. Postavili ste 421 pitanje a zapravo niste pitali ništa, nego ste pokušali evo na početku ovog "aktualnog sata" i ja sam sigurna da vam to neće uspjeti jer gotovo sva pitanja iz vašega kluba upućena su meni i to doživljavam kao osobitom čašću. Hvala vam lijepa! Samo dva pitanja iz vašega kluba nisu upućena meni, pa predlažem sljedeći puta da se ograničite samo na mene. Znači, svih 14 ostavite meni. Dakle, nije to pitanje niti ste vi zainteresirani za odgovor, nego nastojite na početku "aktualnog prijepodneva" poniziti predsjednicu Vlade i Vladu u cjelini. Ja bih mogla odgovoriti protupitanjima. Kako biste vi nazvali godine, četiri godine od 2000. do kraja 2003.? Kako biste nazvali činjenicu da su u tom vremenu smanjivane plaće, da su u tom vremenu naravno smanjeni itekako svi oni rashodi koji su išli prema hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Kako biste nazvali te godine u kojima su smanjene i rodiljne naknade i isto tako bez pitanja mnoga druga prava itd. itd. u državnoj službi i tako redom. Međutim, ja to naravno neću učiniti nego ću vam odgovoriti barem na ono što ja zaključujem da bi mogla biti suština. Dakle, spominjali ste dužničko ropstvo, apsolutno. Hrvatska nije i neće biti oslikana tako crnim tonovima kako vi to priželjkujete, neće nikada ja vas u to uvjeravam dok je ove Vlade sasvim sigurno. Isto tako, treba razlučiti dug države od duga građana. Ja ću vas podsjetiti da smo mi smanjili udio države u ukupnom inozemnom dugu, primjerice sa 30% na krajem 2003. godine, dakle na završetku vladavine vaše Vlade na 11,8% u studenom 2009. godine. To su relevantni podaci gospodine zastupniče. Što se tiče prošle godine ja nikada nisam rekla da je ova godina ispit. Ja sam rekla da je ova godina teška godina, iznimno teška godina, vjerojatno teža i od 2009. Ali smo se uhvatili u koštac i ostaje i dalje prioritet svih prioriteta rada ove Vlade izlazak iz gospodarske krize. Želim vas podsjetiti, želim ako hoćete i zamoliti da ako ima potrebe ekspliciranja, razjašnjavanja svih ovih mjera, dakle i modela A u potpori gospodarstvu i činjenici da smo na prvoj aukciji za potpori gospodarskim subjektima imali oko 500 milijuna kuna. I modela B koji upravo pušta svoje korijene. I modela C koji pripremamo za tvrtke u osobito velikim poteškoćama. Spremna sam doći u klub SDP-a, u klub bilo koje stranke razjašnjavati zajedno sa svojim kolegama, tumačiti vam da razumijete što Vlada radi. Ali isto tako nemam nikakvih problema doći ako me pozovete i u središnjicu vaše stranke sa svojim kolegama kako bih razjasnila sve ovo što radimo i što će sasvim sigurno dati rezultate. Kako bih nazvala svoj mandat? Svoj mandat to ste me pitali, nazvala bih, odnosno mandat ove Vlade žestokom i odlučnom borbom protiv gospodarske krize, protiv korupcije i to ponavljam još jedanput. Tko protiv korupcije bez obzira na koga se to odnosilo, bez obzira na ime i prezime. I ovu godinu svakako godinom završetka pregovora za ulazak Hrvatske u Europsku uniju što ćete sigurno podržati. Rekla sam da vjerujem da ćemo početkom 2011. potpisati ugovor za, dakle pristupni ugovor za pristupanje Europskoj uniji i vjerujem da ću to potpisati upravo ja. Vjerujem kao što sam rekla neki dan, vidjeli ste upravo nalivperom koji sam dobila na dar od svetoga oca i vjerujem da će to biti početak jednog novog razdoblja za Hrvatsku. Dakle, zaključno umjesto "živjela juha" rekla bih "živjela Hrvatska". Hvala. Gospodin Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Gospođo Kosor, prvo da vam odgovorim. Četiri godine bih nazvao godinama otvaranja Hrvatske, godinama gospodarskog rasta 2000. Postavila je pitanje gospođa Kosor. Na žalost tamo gdje smo mi stali vi niste nastavili. Isti je broj nezaposlenih 2004. i danas. Gospodarstvo je stalo u 2006. godini. Unutarnji dug je kao i '99. godine. Vi ste dodatno zadužili sa 50000 kuna svakog hrvatskog građana, a ne vide se rezultati. Nije niti jedno radno mjesto otvoreno. Gdje je taj novac otišao gospođo Kosor? Rezultati su katastrofalni. Vi se možete boriti, ja to cijenim, ali rezultata nemate. Hvala lijepo. Na redu je gospodin zastupnik Frano Matušić. Izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pozdravljam predsjednicu Vlade i sve članove Vlade koji su danas nazočni. Svoje pitanje postavljam predstavniku Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a odnosi se na jedinicu autoceste od Ravče do Ploča. Naime, evo radi hrvatske javnosti, posljedice .../Govornik se ne razumije./... u Dubrovačko-neretvanskoj županiji gospodine državni tajniče molim da odgovorite prije svega zbog čega su stali bili radovi. Zbog čega je bio zastoj na dionici od Ravče do Ploča? Kakvo je trenutno stanje na trasi? Koliko je osigurana sredstava ove godine za tu dionicu u državnom proračunu, odnosno proračunu Hrvatskih autocesta i kad možemo očekivati dovršetak ove izuzetno bitne dionice koja će približiti jug Hrvatske drugim drugim dijelovima Hrvatske i na taj način izvući iz izoliranosti. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Državni tajni, gospodin Željko Tufekčić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana predsjednice Vlade, poštovani saborski zastupniče. Znači, radovi na izgradnji dionice Ravče – Ploče kao i na brojnim drugim dionicama usporeni su prije svega zbog stanja na financijskom tržištu prošle godine. Međutim, dionica Ravča – Ploče nalazi se u četverogodišnjem programu građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje 2009., 20102. osigurano je u financijskom planu HAC-a za izgradnju ove dionice tijekom 2010. godine i početak, tj. nastavak radova očekuje se već do kraja ovog tjedna, početak nastavka radova, a dovršetak dionice očekuje se do kraja ovog palijalnog razdoblja,

javnost na jugu Hrvatske pozdraviti ovo, ovaj nastavak rada jer nije bilo ništa drugo za očekivati, bilo je očito zbog tehničkih razloga. Evo ja samo molim ako bude moguće i brže da do kraja 2011. se dovrši ova dionica. Hvala. Na redu je gospođa zastupnica Mirela Holy. Izvolite. **Holy, Mirela (SDP)** Poštovana predsjednice Vlade, pitanje postavljam vama. Kako biste reagirali kada biste čuli da je visoko rangirani političar obećao jednoj društvenoj skupini nešto samo zato da trenutno ugasi požar nezadovoljstva i produži svojoj garnituri opstanak na vlasti, dakle da je taj političar obećao nešto za što je bio svjestan da to ne može i neće moći ispuniti. Biste li tražili da takav političar, vaš suradnik, nakon što je uhvaćen u toj obmani podnese neopozivu ostavku? **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospođa predsjednica Vlade, Jadranka Kosor. Izvolite. Pa, gospodine predsjedniče, gospođo zastupnice, niste naravno specificirali o kome se radi, o kakvim obećanjima se radi. itekako dobro razumijem što vi pitate. Dakle odgovorit ću vam ovako, ovisi o tome jesu li se u međuvremenu okolnosti promijenile. Ovisi o tome je li u međuvremenu nastupila globalna ekonomska kriza. Ovisi o tome je li se ta globalna ekonomska kriza dovaljala i do vrata Hrvatske, ako mislite na Hrvatsku, jer niste specificirali ni to radi li se o hrvatskim političarima ili o nekim političarima iz našeg susjedstva ili iz svijeta. Ovisi o tome naravno je li se u međuvremenu dogodio i pad u turizmu zbog globalne krize i recesije, gubici na tom području itd. kad mi objasnite dakle u kojem kontekstu postavljate pitanje i je li se pitanje odnosi na određeno razdoblje, promjenu okolnosti, onda ću vam naravno znati odgovoriti. A budući da pitate zapravo o poljoprivrednicima, i o razgovorima sa poljoprivrednicima u prošloj godini, vrlo jednostavno ću vam odgovoriti da smo razgovarali u određenim kao što znate okolnostima, da su se u međuvremenu svi dogovori vezani za mljekare ispunili, ali isto tako kao što ste vidjeli ipak smo unatoč poteškoćama uspješno završili i razgovore sa poljoprivrednim proizvođačima i naravno usred prosvjeda i kao što znate bit će isplaćeni poticaji u iznosu od nešto više od 86%, 60% u novcu, ostatak u repromaterijalu. A što se tiče onih dogovora iz prošle godine oni će se isplatiti prošle godine, ali se time, dakle u sljedećoj godini, ali se time neće povećavati dražvni proračun, kao što ste vidjeli da ga ni sada nismo povećavali, da nismo išli u rebalans, i ono što je iznimno važno nismo povećavali i nećemo povećavati deficit. Nadam se da ste zadovoljni odgovorom. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospođa Mirela Holy. Izvolite. Nisam zadovoljna odgovorom, s obzirom na to da ste znali vrlo dobro o kojoj se situaciji radi, a niste odgovorili da li biste znači tražili smjenu takvog političara ili ne. Naravno da ste vi svjesni toga da ste ta visoko rangirana neodgovorna političarka upravo vi, upravo ste vi prije 10-ak mjeseci seljaci obećali sredstva za koja ste znali da ih država neće moći isplatiti, i sada ste ponovno neodgovornim obećanjima kupili vrijeme iako ste svjesni toga da ponovno varate seljake. Vi biste kao političarka koja se zalaže za moral u politici trebali znati da u svim uređenim državama svijeta ovako neodgovorno ponašanje tadašnje potpredsjednice, a sadašnje predsjednice Vlade vodi neopozivoj ostavci i raspisivanju novih izbora. Žalosno je da na moralno ponašanje u politici pozivate sve druge, ali nemate iste kriterije i za sebe. Gospođo zastupnice, članak 180. Poslovnika Hrvatskog sabora, a to je jedino oružje s kojima raspolaže predsjedavajući na sjednici, drugih nemamo mehanizama, kaže zastupnik može postaviti jedno pitanje, ono mora biti kratko i jasno formulirano i u pravilu takvo da se ne na njega može odgovoriti odmah i bez pripreme. I drugo, zastupnik može izraziti zadovoljstvo ili nezadovoljstvo odgovorom na zastupničko pitanje iznošenjem razloga u trajanju do jedne minute zašto ste zadovoljni, nezadovoljni. Mislim da rasprave i širenje rasprave oko pitanja su točno na ovaj način regulirana u smislu da to mora biti koncizno, jasno i kratko. I molim vas da za sve da se pridržavamo ovih odredbi poslovnika, jer inače ako budemo produživali i raspravljali šire ili više onda nećemo završiti na vrijeme ovo prijepodne. Zato molim, evo sviju da to uvaže. Osim toga, kao što to uvijek kažem najžešća rasprava se ovdje može voditi. Nije ovdje nikom ograničeno da kaže ono što želi reći. Međutim uvijek od početka kad sam god predsjedavao sjednicu u prošlom i ovom sazivu tražio sam da se ne vrijeđamo između sebe, da naš rječnik ostane u okviru korektnosti, a svako se mišljenje može izraziti na prihvatljiv način bez osobnog vrijeđanja, ne samo zastupnika, nego i članova Vlade i svi oni koji ovdje govore u Hrvatskom saboru. Ja vas molim da se držimo toga, ali to ni najmanje neće ograničiti pravo svakoga da iskaže svoje mišljenje, ali na jedan prihvatljiv način bez međusobnog vrijeđanja. Evo ja vas molim. Na redu je gospodin zastupnik Furio Radin. Izvolite. Hvala lijepa. Pitanje postavljam resornom ministru gospodarstva. Nije uobičajeno govoriti o individualnim sudbinama u ovome Saboru, odnosno teškim povredama ljudskih prava, i to je vjerojatno pogrešno, jer oni često opisuju puno bolje društvenu situaciju nego apstraktni politički govori. Ova priča počinje dobro. Zaposlenica u riječkom HEP-u dokazuje mobbing i uz pomoć sindikata i nakon predstavke našem Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina zapravo dobije ovaj spor. Postoji međutim problem, vršitelj mobbinga je sin visoko pozicioniranog rukovoditelja tog istog javnog poduzeća. Sankcije se primjenjuju ali novi direktor riječkog HEP-a odlučuje optužiti gospođu žrtvu mobbinga za nelojalnost, jer se obratila pomoć izvan HEP-a, ovome Saboru. Za dugogodišnju zaposlenicu "HEP-a" počinje novi mobing sa nacionalnim, spolnim i općim ljudskim teškim uvredama i dokazanim uvredama toliko da Sindikat traži smjenu tog istog novog direktora i za što se prikupljaju potpisi nadređenog člana uprave "HEP-a" i 2 direktora sektora. Predsjednik uprave "HEP-a" međutim, odbija potpisati smjenu i umjesto direktora riječkog "HEP-a" otkaz dobije upravo zaposlenica nakon nakon 31 godinu zaposlenja. Moje je pitanje, budući da može biti samo jedno, ima ovdje puno pitanja gospodine ministre, moje pitanje može biti samo jedno ovdje i ono je slijedeće: hoćemo li doista dozvoliti da se u javnom poduzeću na cestu baca osoba koja se obratila sindikatima i ovome Saboru?

etičkim kodeksom i općim aktima društva. U svim društvima "HEP Grupe" pitanja iz područja ostvarivanja, odnosno zaštite prava radnika iz radnog odnosa i u vezi s radnim odnosom uključuju i obvezu poslodavaca za osiguranje uvjeta za rad na siguran način i na način koji ne ugrožava zdravlje, ravnopravnost i dostojanstvo radnika, uređena su detaljno odredbama odgovarajućih općih akata. Svakom radniku je omogućeno da pred, za to nadležnim organom unutar "HEP-a", dakle nadležnim direktorom, povjerenikom za zaštitu dostojanstva radnika ili izvan njega, traži i dobije zaštitu svojih prava, eventualno povrijeđenih postupanjem od strane nadređenih suradnika ili osoba s kojima redovito dolazi u doticaj. Međuljudski odnosi se redovno prate, a povremeno su naravno moguće i izolirane pojave neprimjerenog ponašanja i poremećenih odnosa. Na svaki uočeni slučaj nastoji se promptno reagirati i riješiti ga u okviru raspoloživih mogućnosti. Dakle, prema informacijama iz uprave "HEP-a", uprava "Hrvatske elektroprivrede" je upravo zadužila izvršnog direktora "HEP" proizvodnje da osnuje povjerenstvo koje ima zadaću ispitati sve okolnosti iz prijave i na temelju nalaza poduzeti odgovarajuće stegovne i ostale mjere ukoliko se utvrdi da za to postoje opravdani razlozi. Dakle, i s posebnom pažnjom s obzirom na težinu slučaja o kojem govorite i Ministarstvo gospodarstva u okviru svoje nadležnosti putem dakle resornog i odgovornog državnog tajnika će pratiti razvoj situacije i spremni smo svakako se uključiti ukoliko dođe do bilo kakve sumnje zaista povrede iz navedenog slučaja. I o tome smo vas spremni informirati. Hvala lijepo. Hvala gospodine ministre. Zapravo pravo pitanje ovdje je tko koga štiti u riječkome "HEP-u"? Povjerenik je došao, nije saslušao svjedoke, napisao je izvješće, ja mislim napamet. Neću sada uopće dati nikakve karakterizacije i nikakav opis toga slučaja, ja ću vam, gospodine ministre i kao predsjedniku Nadzornog odbora "HEP-a" i kao ministru poslati ovaj spis i molim vas da se istraga o tome provede još jednom i to na pravi način, a ne kako je provedena dosada. Hvala lijepa. (HDZ)** Hvala. Gospođa zastupnica Karolina Leaković. Izvolite. **Leaković, Karolina (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče i pitanje postavljam gospodinu Ivanu Šukeru, potpredsjedniku hrvatske Vlade i ministru financija. Gospodine Šuker prošle godine i pretprošle, dakle 2008. i 2009. jedna zagrebačka informatička tvrtka je u prosjeku jednom tjedno sa državnim institucijama i tvrtkama u pretežitom državnom vlasništvu sklapala ugovore o nabavi informatičke opreme i to neuobičajeno često izravnom pogodbom, dakle bez javnog natječaja. Također s jednim ministarstvom u svibnju prošle godine ta je tvrtka sklopila, također izravnom pogodbom, ugovor o nabavi opreme u vrijednosti od 6,7 milijuna kuna i o tome smo nedavno mogli čitati i u medijima. To je naravno dovelo do protesta nekih drugih igrača na tržištu pa i do prijave Europskoj komisiji. Možete li nam dakle, sukladno informacijama kojima raspolažete, pojasniti kako to da se nabava informatičke opreme i softvera za državne institucije, za ministarstva i tvrtke u državnom vlasništvu može uopće provoditi bez javnog natječaja

Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvažena zastupnica da ste rekli ime tvrtke, da ste rekli gdje je i u kojem ministarstvu izvršena nabavka onda bi vam se mogao dati konkretan odgovor. Međutim, trebali bi znati da zapravo javna nabava je u sklopu Ministarstva gospodarstva. Prema tome ja vas lijepo molim da mi dostavite popis popis javnih institucija, tvrtke da vam možemo poslati odgovor jer na ovakav način nit ste rekli tko, šta, gdje, kako i kada, a tražite odgovor. Ja znam da ćete vi sada u ovom svom uvodnom dijelu reći neke stvari, međutim ako očekujete konkretan odgovor onda postavite i konkretno pitanje, a također bi trebali znati po Zakonu o proračunu tko je za što odgovoran. A isto tako sukladno Zakonu o javnoj nabavi tko, kad i pod kakvim uvjetima može vršiti nabavu. Prema tome, ja vas lijepo molim da ako možete dati u pisanom obliku dobit ćete pisani odgovor jer na ovakvo vaše pitanje, bez uvrede, naprosto je nemoguće odgovoriti bilo što konkretno. Hvala. Gospođa zastupnica Karolina Leaković. ali vas također podsjećam dakle da vi kao potpredsjednik hrvatske Vlade zadužen za gospodarstvo imate ingerencije i u tom resoru, a ne samo u resoru ministarstva financija. Prema tome, dakle očekujem da ćete kao što je gospođa premijerka maloprije rekla, bez ostatka bez obzira na koga se to odnosilo, bez obzira na ime i prezime raditi na iskorjenjivanju korupcije u ovom smislu. Hvala vam Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Hvala gospodine predsjedniče. Svoje pitanje upućujem ministru pravosuđa gospodinu Ivanu Šimonoviću. Gospodine ministre posljednjih nekoliko mjeseci uhićen je veliki broj osoba koje su bile na rukovodećim mjestima u javnim poduzećima u tvrtkama u državnom vlasništvu ili u tvrtkama koje su s njima poslovno surađivale. Građani apsolutno podržavaju DORH, USKOK i Policiju u otkrivanju ovih kriminalnih aktivnosti i nadaju se da će nakon pravomoćnih presuda svi ovi ljudi na duži rok koristiti smještajne kapacitete u Lepoglavi. Međutim, ono što najviše zanima Hrvatske građane, je ono što slijedi nakon Lepoglave, građani pitaju mene a ja pitam vas. svi ovi kriminalci nakon što odsluže zatvorske kazne ostati milijunaši i milijarderi, ili će im se oduzeti nezakonito stečena imovina i nadoknaditi šteta Hrvatskim građanima, Hrvatskim tvrtkama i Hrvatskom ili će i dalje vrijediti ona narodna „Pojeo vuk magare“. Gospodine predsjedniče, poštovani gospodine zastupniče. MI imamo situaciju u vezi učinkovitosti državnog odvjetništva da otprilike 97% dignutih optužnica završava presudama, prema tome, to je opća statistika za koju vjerujem da će državno odvjetništvo i dalje biti uspješno na istoj razini kao do sada. Što se tiče mogućnosti oduzimanja nezakonito stečene imovine, mi smo promjenama Kaznenog zakonika uveli članak 82. koji omogućava da se svima osuđenim za kaznena djela koja spadaju u korupcijska odnosno djela organiziranog kriminala zaplijeni cjelokupna imovina, dakle, ne samo imovina nezakonito stečena dotičnim kaznenim djelom, nego je osoba koja je osuđena za korupciju odnosno organizirani kriminal, dužna učiniti vjerojatnim zakonito porijeklo svoje cjelokupne imovine, ako to ne učini ta se imovina oduzima. Ako državni odvjetnik uspje dokazati da se imovina prenosila na treće osobe u svrhu sprečavanja oduzimanja ta imovina se također može oduzeti. Dakle, za svako djelo počinjeno nakon 1. siječna 2009. vrijede ta pravila, dakle tko god bude osuđen za korupciju i organizirani kriminal morat će dokazivati zakonito svoju imovinu inače će ona biti oduzeta. Hvala lijepo. Gospodin zastupnik MIljenko Dorić. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Gospodine ministre ja se zahvaljujem vašem odgovoru, nadam se da će građani koji su me molili da postavim ovo pitanje biti zadovoljni njime i pročitao bih vam samo jednu poruku, jedne žene koju sam nedavno sreo u Crikvenici koja mi kaže da ministru prenesem sljedeće. Ona kaže da onu samu izreku „Tko je jamio, jamio je“ u pravnoj državi treba mijenjati i ona treba glasiti: „Tko je jamio jamči mu se zatvor, jamči mu se da će mu se oduzeti sve što je jamio“.

Hrvatske vlade, poštovane gospođe i gospodo članovi Vlade Republike Hrvatske. Ja bih svoje pitanje uputila ministru znanosti, obrazovanja i športa. Naime, mislim da je bitno osim o ovim korupcijskim stvarima i drugima u ovom Visokom domu govoriti i o razvoju, a što bi drugo bilo važnija pretpostavka razvoju nego kvalitetno obrazovanje. U tom kontekstu ministre, ja bih vas zamolila obzirom da se zadnje vrijeme dosta govori o provjeri i vrednovanju visokih učilišta da nam malo objasnite o tome što se u ovom trenutku u Hrvatskoj na tom polju zbiva. Hvala Hvala gospodine predsjedniče, gospođo predsjednice Vlade, uvažena zastupnice. otprilike pola godine u ovom časnom domu vi ste izglasali Zakon o osiguranju kvalitete na Visokim učilištima, a na osnovu toga kasnije jednako tako donijeli smo prije par mjeseci nedavno pravilnik kojeg mi popularno zovemo pravilnik o kvaliteti u visokom obrazovanju a njegov točan naslov glasi „Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnica za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskih programa i … visokih učilišta“. Na osnovu ovog Pravilnika Agencija za znanost i visoko obrazovanje krenula je u reakreditaciju i jednako tako počela postupati u donošenju odluka odnosno preporuka kako sa Nacionalnim vijećem tako i same Agencije, kojima se dozvoljava otvaranje novih studijskih programa na visokim školama i na veleučilištima u Republici Hrvatskoj, s obzirom da je pokretanje novih studijskih programa sada u potpunosti u ingerenciji Senata. Zakonom iz 2003. godine koji je još uvijek na snazi doduše u nekoliko puta izmijenjenom obliku, uvjeti za pokretanje novih studijskih programa i osnivanje bilo privatnih, bilo javnih visokih škola i veleučilišta bili su prilično široko postavljeni, a ovaj Pravilnik koji je rađen na osnovu iskustava iz europskih zemalja, na osnovu podataka dobivenih iz OECD-a iz određenih standarda u smislu osiguravanja dovoljnog prostora za izvođenje nastave s obzirom na studijske programe i na broj studenata, ovim Pravilnikom se vrlo precizno definiraju kriteriji i uvjeti, ovim Pravilnikom se vrlo jasno teži apsolutno za poboljšanjem kvalitete, ovim Pravilnikom koji je sada eto već na snazi, mogu reći da su uskraćene neke dopusnice dopusnice ranije izdate i sva ona visoka učilišta, odnosno veleučilišta i visoke škole u Hrvatskoj koje u ovom cijelom periodu nisu dostigle onu razinu koju su trebale dostići bilo što što se tiče nastavnog osoblja, bilo što se tiče prostora ili nekih drugih kriterija koji mogu garantirati kvalitetu prepoznatljivu u cijelom prostoru biti će im uskraćene dopusnice. Postupak ide vrlo dobro, doduše jako puno je posla ali ja mislim da ćemo biti zadovoljno onim što će ovaj Pravilnik ubuduće postići. Hvala. će sigurno pridonijeti povjerenju u kvalitetu obrazovanja, a kvaliteta je u ovom kao i u mnogim drugim segmentima ključ povjerenja za sve one koji žele sudjelovati u obrazovnom sustavu bilo da su predavači bilo da su studenti. Hvala još jednom. Hvala lijepa. Na redu je gospodin zastupnik Boris MIletić. Izvolite. **Miletić, Poštovana premijerko. Kao što znate Pula nema ulaz u grad. Nakon što se spustite sa Istarskog ipsilona koji će za koji dan postati autocesta punog profila, dolazite u principu na posmatračno križanje sa semaforima koje je izgrađeno unazad 27 godina, kada je bilo sigurno barem 10 puta manje registriranih vozila nego što najave./ ... se čeka po pola sata, a neću spominjati ljetne mjesece. Normalno da se svi busamo u prsa kada govorimo o turizmu, da nam je turizam strateška grana i upiremo oči ka ovoj turističkoj sezoni. Ali ja vas danas premijerko neću pitati o rješenju državne prometnice na ulazu u grad. Neću vas pitati ništa kao saborski zastupnik niti kao gradonačelnik, pitat ću vas kao jedan od roditelja koji me svakodnevno nazivaju jer mislim da ovom problemu nema mjesta u politici. Pretpostavljam da znate o čemu se radi. Radi se o izgradnji osnovne škole na Velom Vrhu koja je izgorila u tragičnom požaru. grad Pula i Istra su naučeni već oslanjati se na svoje resurse. Mislim da racionalno i skromno njima gospodarimo. nepogoda, a desila se nažalost jedna nepogoda, škola je preko noći izgorila, normalno da je nama tada potrebna pomoć. Evo sa ove govornice je već dva puta obećano sufinanciranje izgradnje Osnovne škole na Velom Vrhu, jednom 15. prosinca 2008. godine kada se u ime Vlade obratio državni tajnik gospodin Želimir Janjić i jednom 2. prosinca 2009. godine kada je upravo ministar financija i potpredsjednik Vlade rekao da će se odbio je amandman, međutim rekao je da će se tijekom 2010. godine Ministarstvo znanosti sa gradom Pulom iznaći rješenje za ovu školu. Škola se gradi. I radovi idu sukladno planiranoj dinamici, očekujemo da će na jesen djeca krenuti u školu. Međutim, u ime roditelja koji voze, djecu koja su upisni u jednu školu, a voze ih danas na dvije lokacije, iako su formalno u jednoj školi, molim vas premijerko da li građani,

Hvala lijepo. Poštovani gospodine zastupniče, dakako da itekako razumijem pitanje koje postavljate. I naravno da sve ono što je Vlada u bilo kojem mandatu naznačila kao moguću pomoć ili potporu, da treba ispuniti. Što se ove Vlade tiče mi nemamo diskriminatorski odnos ni prema kome, želimo uistinu doprinijeti tome da svaki kraj Hrvatske, da svaki grad u Hrvatskoj uistinu napreduje. I slažem se u potpunosti s vama kada se dogodi ovakva nesreća kao što se dogodilo da škola izgori, onda moraju svi naći snage i pomoći. Nezgoda je u tome što živimo u teškim vremenima, pa smo onda morali kao što znate i smanjivati proračun i dodatno rezati investicije i štedjeti na svim stranama. Ali se slažem s vama kada je grad u nevolji, kada su djeca u nevolji zbog toga što nema škole, onda moramo svi pronalaziti dodatne mogućnosti. Pa u tom smislu evo ja najavljujem, da će sljedeći tjedan u posjet Puli, pa onda i u obilazak škole i uz mogućnost naravno na tragu nalaženja mogućnosti da se dodatno pomogne, doći predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, ali isto tako i Ministarstva regionalnog razvoja sa potpredsjednikom i ministrom sam također razgovarala o tome. Dakle, očekujte posjet. Ja vjerujem neke konkretne dogovore u mogućnosti pronalaženja nekih ovih izvora financiranja. Dakle, to je neki okvir. A budući da ja uskoro također planiram posjet vašoj županiji, pa onda svakako i gradu Puli, bit će još prilike razgovarati o tome. Dakle, kada se pronađe taj mogući model, ali da i zajedno obiđemo ovu prometnicu koju spominjete da vidimo što se tu može učiniti. Ali isto tako očekujem uskoro i otvaranje ove jedne dionice. Dakle, podsjećam da je Vlada itekako kroz nadležno ministarstvo ulagala i u izgradnju prometnica. Ali slažem se s vama. Treba učiniti još više, s obzirom da polako, ali sigurno dolazi turistička sezona. Što se tiče prometnica moramo učiniti sve da Istarska županija, odnosno grad Pula budu u potpunosti pripremljeni. Dakle, prvi korak je dolazak izaslanstva dva ministarstva, drugi korak doći ću ja sa suradnicima i da ćemo na zadovoljstvo prije svega djece i vas roditelja, a onda politike kao zadnje riješiti ovaj problem. Hvala vam lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Boris Miletić. Izvolite. **Miletić, Boris (IDS)** Hvala vam lijepa i držim vas za riječ. Hvala. Gospodin zastupnik Dragutin Lesar će postaviti pitanje. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče. Moje pitanje će biti upućeno gospođi Kosor. Ali bih vas ljubazno molio prije toga da sukladno Poslovniku Hrvatskog sabora ministru Fuchsu opomenite, prošli su rokovi 30 dana na tri pisana zastupnička pitanja. Odbija mi dati odgovor, pa molim vas za pomoć da ministri na pisana zastupnička pitanja u roku poslovnički utvrđenom odgovaraju. Gospođo predsjednice Vlade, vidio sam u medijima, a vjerujem da su vas mediji dobro citirali ili prenijeli vašu izjavu u kojoj ste rekli da ćete dati nalog da se izračuna šteta koju je Republika Hrvatska pretrpjela seljačkim prosvjedima. Ako je ta izjava točno interpretirana u javnosti, ja vas pitam, da li ste dali nalog, a ako niste kada ćete dati nalog da se izračuna šteta koju je Republike Hrvatska pretrpjela provođenjem neoliberalne ekonomije u posljednjih 6 godina isprepleten korupcijom,

Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, gospodine zastupniče. Evo, dozvolite prije svega da vam čestitam na osnivanju nove stranke ... u političkom životu Republike Hrvatske. Želim vam puno uspjeha na vašem putu. I budući da ste spomenuli pitanja koja su vezana za Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa zatražili ste pomoć predsjednika, ali evo ja ću isto pripomoći, dakle morate dobiti svakako to je činjenica, morate dobiti na pisane odgovore također pisane odgovore. što se tiče vašega pitanja, želim dakle budući da ste spomenuli prosvjede, želim prije svega zahvaliti svim poljoprivrednicima, svim seljacima koji su uistinu, govorim naravno svakako o većini, koji su ipak imali strpljenja i u konačnici kao što smo to i predviđali završili za stolom i sa ministrom poljoprivrede dogovorili ono što je moguće. Zahvaljujem svima koji su razumjeli poteškoće u kojima se Hrvatska nalazi i naravno u mogućnosti hrvatskoga proračuna, jer ukupno poticaji koji su veći od 3 milijarde kuna, u ovoj godini u teškoj godini, nisu sasvim sigurno mala stavka. Vjerojatno nije dovoljno, ali to je ono što u ovom trenutku možemo. I to je na tragu i odluke Vlade da se nažalost svi nečega u u ovom trenutku moramo odreći. Ali i želja Vlade da se okrenemo jednom novom pristupu. Tu naravno ne mislim samo na poljoprivrednike, jednom novom pristupu, jednom novom odnosu i prema radu i proračunu u konačnici. Što se tiče šteta da, tražila sam jer mislim da mi je to dužnost zato što se radi o proračunskim novcima i moja je dužnost kao i dužnost ministarstva i ministra financija i potpredsjednika nadzirati kako se troši proračunski novac. Tražila sam da vidimo kakve su bile posljedice. I evo, imam prve rezultate. Znači, samo kroz Ministarstvo unutarnjih poslova budući da je naravno policija morala ići na osiguravanje, budući da su ljudi morali dobiti dodatne dnevnice, da su morali imati hranu jer su tamo bili kao što znate danonoćno, danonoćno, samo u tu svrhu utrošeno je više od milijun i 700 milijuna kuna. Oštećena su dva vozila, dakle i to treba uračunati u to što se može nazvati šteta. Govorim sve o proračunskom novcu. Dakle, to je novac koji je izdvojen iz neplaniranog, iz proračuna Ministarstva unutarnjih poslova i to je novac čiji, poreznih obveznika. I to morate znati. Znači, ja sam smatrala da je moja dužnost podnijeti takvo izvješće i javnosti ali i vama kao zastupnicima. vrsti šteta vezano za prometnice itd. to još očekujemo, ali moj poziv da se to izračuna i da vidimo kakva je ta konačna šteta nije naravno na štetu poljoprivrednika i time nisam ništa drugo htjela reći osim toga da se svi zajedno moramo skrbiti o novcu poreznih obveznika. Proračun Republike Hrvatske pripada građanima Republike Hrvatske i svatko se od nas prema njemu mora odnositi odnositi krajnje odgovorno. Želim na kraju kad ste mi dali tu priliku pozvati i u budućnosti predstavnike poljoprivrednih proizvođača da sva pitanja, sve probleme rješavamo zajedno, središnje mjesto je Ministarstvo poljoprivrede ali naravno i svi drugi stojimo na raspolaganju i želim da se poljoprivrednici evo sada posvete poljoprivrednoj proizvodnji,

ta čestitka meni moći odbiti o glavu, ali pustimo sada to. Pitao sam o štetama koje Hrvatska je pretrpjela neoliberalne ekonomije i korupcije. Vi ste mi govorili o milijun i pol kuna štete prosvjeda, pa bih vam pomogao u ovom izračunu štete od korupcije prema izvješću Povjerenstva Vlade za borbu protiv korupcije je godišnje oko 2,5 milijarde. No, s obzirom da niste željeli odgovoriti na moje pitanje pred Saborom ja tražim pisani odgovor o onome što sam vas pitao. Hvala lijepa. Hvala. Gospodine zastupnik Anton Mance. **Mance, Anton (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine ministre. Moje pitanje bilo bi vezano za državnu maturu, dakle ministru Fuchsu da nam odgovori s obzirom da je to vrlo aktualna tema danas da se govori o državnoj maturi prvi puta da nam kaže o tome kako su prošli ovi prvi ispiti državne mature s obzirom da je to u tijeku i vjerujem da interesira svekoliku javnost u Lijepoj našoj.

državne mature i državna matura provodi se kako je planirano i mislim barem do sada sa punim uspjehom. Mogu vam reći da je od ukupno 32 tisuće 894 učenika koji su u sustavu državne mature dakle koji završavaju srednju školu njih 95% prijavilo se na državnu maturu odnosno polaganje ispita državne mature. Od toga je 99% svih gimnazijalaca prijavilo polaganje državne mature, a od strukovnih škola čijih učenika ima 21 čak 92% se prijavilo za polaganje ispita državne mature što znači da imaju nakanu nastaviti svoje školovanje. Do sada su polagani ispiti iz psihologije, informacije 19. veljače i sociologije i logike 26. veljače. Ovi ispiti protekli su bez ijednog jedinog incidenta. Ovom prigodom zahvaljujem i županijskim uredima za prosvjetu koji su pomogli jednako tako i uključili se u nadziranje samih ispita po školama kao i svim koordinatorima i učiteljima koji su svakako uvelike doprinijeli da ovi ispiti proteknu bez ijednog jedinog incidenta. Predstoje nam sada ispiti još iz jezika nacionalnih manjina, hrvatskog jezika 17. ožujka, engleskog 18., njemačkog 19. matematike i pisanje eseja mislim da će se državna matura odviti bez problema. U međuvremenu dobili smo i upisne kvote na sveučilištima, interes je izrazito velik, mjesta za studiranje ima dovoljno. Čak mislim da mjesta za studiranje ima i više nego što ima potencijalnih studenata, a tko će se upisati vidjet ćemo kad državna matura bude rangirala sve one koji su njoj pristupili. Hvala. Gospodin Mance, izvolite. **Mance, Anton (HDZ)** Ja bih izrazio čestitke ministarstvu i svim onim zaposlenicima i koordinatorima koji su radili i vidim do sada na izvrsno obavljenom poslu. Čestitam. Hvala. Gospodin zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Evo, slijedeći vaše poslovničke upute postavit ću jasno i nedvosmisleno pitanje predsjednici Vlade. Pitanje glasi znate li koliko iznosi sindikalna košarica za četveročlanu obitelj i koliko troškova života pokriva? Zahvaljujem. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospođa predsjednica Vlade Jadranka Kosor. **Kosor, Jadranka (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine zastupniče. Na ovo pitanje dat ću vam pisani odgovor zato što to apsolutno zaslužuje, ali ću vam reći da itekako Vlada jer znam da je to ono što ćete vi sada u ovom nastavku reći da Vlada itekako zna i razumije jer Vlada Republike Hrvatske živi u Hrvatskoj, kao što znate i dijeli svakodnevno sudbinu sa svojim građanima i znamo u kakvim i s kojim poteškoćama se ljudi suočavaju. I znamo da je najveća muka naravno svih onih koji su ostali bez posla ali vam želim reći vrlo jasno i otvoreno. Za sve to, za sav taj gubitak radnih mjesta sasvim sigurno apsolutno nije ako ima odgovornosti Vlade onda ona nije najodgovornija i sasvim sigurno se u u tom smislu ne smije zaboravljati činjenica da smo usred globalne krize. Ja to ponavljam zbog toga što mi se katkada čini da vi, gospođe i gospodo zastupnici iz kluba SDP-a, naprosto tu činjenicu želite preskočiti. Želim naravno spomenuti podatke o tome da je naravno pad BDP-a u prošloj godini bio svakako strašan na samome početku, znači mi smo imali raspon od 6,7 do 4,4%. Međutim isto tako, na početku ove godine mi ipak bilježimo rast industrijske proizvodnje. Ja vas molim da to uzmete u obzir. Dakle u odnosu na prosinac, vidim da to kod vas izaziva ali meni nije smiješno gospodine zastupniče. Vrlo sam ozbiljna i danonoćno radim kako bih osigurala da se sačuva svako radno mjesto kroz mjere koje smo postigli. Znači, rast industrijske proizvodnje u siječnju porastao je 5% u odnosu na prosinac. Ali ono što je isto važno istaknuti, u siječnju ove godine 1,5 u odnosu na siječanj 2009. godine. To jesu neki znaci koji nas mogu ohrabriti, ali najviše nas mogu ohrabriti, ja sam sigurna, programi Vlade dakle i po modelu A za koji smo imali već prvu aukciju, očekujemo i pozivam još jedanput i poslovne banke i Hrvatsku banku za obnovu i razvoj da nas izvijeste tko je dobio, znači radi se o oko 500 milijuna kuna. Radi se o kamatama na kojima smo radili, koje su povoljne, znači podsjećam od 4,93 do 5,11, prosjek 5,5. Prema tome, to su podaci koji nas mogu ohrabriti. Isto tako, zaživljavanje po modelu B naših aktivnosti isto tako novi poticaji za izgradnju koji govore o tome da smo evo kroz proračun osigurali nekih 2 milijarde kuna, ali isto tako kroz javna poduzeća 12,6 milijardi To mora moći dati neke rezultate. Pred vama je i zakon kojim ćemo, ja sam sigurna, potaknuti i prodaju stanova, na taj način omogućiti da se nešto dogodi i u području građevinarstva, u stanogradnji, ali isto tako idemo i sa novim projektima u području energetike. Međutim, sigurno da ovdje treba reći da je važno podsjetiti i privatni sektor na činjenje. Mnogo se toga dogodilo u prošlom razdoblju, dakle da su ljudi otpuštani, ostajali bez posla, ali kad su stvari, ima takvih naravno tvrtki, krenule na bolje nisu vraćali na posao i ja ih na to pozivam. Prema tome hoću reći, zajedničkim snagama dakle partneri i sindikati i poslodavci i Vlada imamo prostora, možemo, želim vas izvijestiti i sigurna sam da će vam to izazvati osmijeh na licu, da smo imali odličan razgovor sa Hrvatskom udrugom poslodavaca, dogovorili neke nove dodatne mjere i oni su te mjere pozdravili. A kao što ste čuli gospodina Kuštraka, predsjednika Hrvatske udruge poslodavaca, rekao je da se svjetlo nazire i da ćemo ga zajedno i upaliti. To je ohrabrenje za mene, za moje članove Vlade, ali sam sigurna da mora biti ohrabrenje i za vas. Hvala. Gospodin zastupnik Arsen Bauk, izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Kad već niste upozorili predsjednicu Vlade da mi nije odgovorila na pitanje, da je govorila o nečem sasvim drugom, onda ću ja dati odgovor na pitanje. Dakle gospođo predsjednice Vlade, ne morate mi pismeno odgovarat. Sindikalna košarica iznosi 6 tisuća 430 kuna i 27 lipa i pokriva 83,74% 83,74% životnih troškova. Kada mi vi odgovorite na pitanje ona će vjerojatno iznositi više zato što za vrijeme vaše Vlade sve što je moglo poskupit poskupljuje i jedino sad ste još povećali PDV i ovaj krizni porez. Kad ste postali potpredsjednica Vlade 2004. godine javno ste objavili svoj broj mobitela. Sad vam ja dajem novi prijedlog, nek vam novi broj bude 317625, to je broj nezaposlenih u veljači 2010. godine. Zahvaljujem. da se pitanja i odgovori odvijaju u duhu onoga o čemu sam rekao pa molim sviju da se prisjete te te formulacije, čak i u Poslovniku jer nama jedino Poslovnik tu ostaje kao nešto. Idemo dalje. Postavit će pitanje gospođa Nada Čavlović Smiljanec. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Svoje pitanje postavljam gospođi Jadranki Kosor, predsjednici Vlade. U …/Govornica se ne razumije./… prosvjedima u pet slavonskih županija seljaci su tražili samo ono što ste im obećali, a to su isplate poticaja za 2008. i 2009. godinu. Kao vaš odgovor na te svoje zahtjeve policija je na zadnji dan blokade u Virovitici mlatila prosvjednike. Neki su morali zatražiti liječničku pomoć, a dio prosvjednika policija je privodila u policijsku postaju na obavijesne razgovore. Moje pitanje glasi, hoćete li ubuduće na građane koji traže samo to da ispunite što ste obećali slati policiju?

saborske zastupnice i posla koji obavljate, ali i o dignitetu hrvatske policije i hrvatskog policajca. Kao što ste mogli vidjeti na nekim snimkama na hrvatskoj televiziji, hrvatski policajci su se držali itekako dostojanstveno i hrvatski policajci su trpjeli, moram to reći jer je to vidjela cjelokupna javnost, i bubotke po leđima i ostajali su mirno jer koliko znam, dobila informacije od ministra unutarnjih poslova, takav je bio nalog, dakle čuvati prosvjednike, osigurati mir i osigurati dostojanstvo, ali i osigurati da se normalno odvija promet i da hrvatsko gospodarstvo dodatno ne trpi. Prema tome, to je bila uloga hrvatske policije, ja ih apsolutno u tome podupirem. A ako je netko počinio neko kazneno djelo onda naravno podliježe zakonima Republike Hrvatske. Ja se čudim vama da da u svom zapravo pitanju rušite načelo pravne države. To nije dobro, to nije dobra poruka ni prema kome. Dakle, svatko od nas bez obzira prosvjedovao, na što ljudi naravno imaju pravo ili ne, mora to raditi u okviru zakona Republike Hrvatske i ja sam sigurna da će to u konačnici i SDP prihvatiti. Što se tiče prosvjeda seljaka, moram reći da smo kao što znate vodili cijelo vrijeme dijalog. Nama nije trebao posrednik, mi smo taj dijalog vodili 24 sata, naravno tamo gdje je jedino mjesto za to a to je Ministarstvo poljoprivrede i ministar poljoprivrede gospodin Čobanković. I kao što vidite, sa predstavnicima poljoprivrednih proizvođača ministar se i dogovorio, i dogovorio, prosvjed je prekinut što smo naravno od samoga početka i očekivali i seljacima će biti isplaćeni poticaji u nešto većem iznosu od 86%. Ponavljam 60% u novcu, ostalo u repromaterijalu kako je Vlada na samom početku i nudila. Ostalo vezano za dogovore iz prošle godine bit će kao što je i dogovoreno isplaćeno sljedeće godine. Ali ponavljam još jedanput zbog tog dogovora neće se povećavati proračun. Meni je drago i nama u Vladi je drago što je završilo na taj način, dakle dogovor i žalosna sam ako se to bilo kojem zastupniku ili zastupnici opozicije ne dopada. Jer mi moramo raditi svi za dobrobit Hrvatske jedine nam Domovine. I ja vas molim da se u toj bici za osnaživanje gospodarstva, za izlazak iz krize, za završetak pregovora, ali svakako u borbi protiv korupcije do posljednjeg daha i SDP konačno pridruži. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospođa zastupnica Nada Čavlović Smiljanec. Izvolite. Hvala lijepo gospođo predsjednice. Pa moram reći da sam taj dan osobno bila u Virovitici, bila sam prisutna na prosvjedima seljaka i znam točno što se događalo. Znam što je činila policija. Samo malo molim Samo malo tišine molim vas! Gospodine predsjedniče šta je ovo? **Bebić, Smiljanec, Nada (SDP)** Ja moram reći da su mene taj dan u Virovitici zvali građani na moj mobilni telefon. Pa dajte malo tišine molim vas! I rekli su da policija mlati prosvjednike, da ih privodi na obavijesne razgovore. I to se zaista u Virovitici događalo. I još nešto. Posve je očito da ste milijune kuna poticaja obećali uoči izbora, a sada to lažno obećanje niste u stanju ispuniti, jer poticaji iz 2008. godine koliko mi je poznato isplatiti ćete tek u 2011. godini. I što vam onda drugo preostaje nego poslati policiju da mlati one koji traže ono što ih pripada. Samo ja vas podsjećam da je puno onih kojima ste obećavali viši standard, bolji život i bolja zaposlenja. Obećali ste da neće biti uvođenja novih poreza, a ipak ste ih na kraju pa se pitam ima li dovoljno policajaca da po vašem nalogu pretuče sve te ljude. Hvala lijepa. Dajte molim vas, nemojte govoriti nešto što nije bilo. I upozoravam sve zastupnice i zastupnike na članak 214. stavak 5. i 6. koji govori o omalovažavanju i vrijeđanju ili svojim ponašanjem odstupa općih pravila ponašanja. Nemojte da ponovo gubimo vrijeme oko ovih čitanja Poslovnika, jer meni jedino preostaje to da pročitam odredbu Poslovnika. Ali molim vas lijepo, nemojte tvrditi nešto što se ne može ničim argumentirati. Prema tome, molim vas. Idemo dalje i molim vas da završimo ova pitanja u skladu sa našim Poslovnikom. Petar Mlinarić će postaviti sljedeće pitanje. Moje pitanje upućujem ministru obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti gospodinu Tomislavu Iviću. Član sam Odbora za dodjelu stipendija djeci hrvatskih branitelja, pa stoga me i zanima školovanje djece hrvatskih branitelj. Gospodine ministre, hoće li se financirati troškovi pripremnih tečajeva za polaganje ispita državne mature i upis na visoka učilišta u akademskoj godini 2010. i 2011. za djecu hrvatskih branitelja. Hvala.

Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče, poštovane gospođe i gospodo saborski zastupnici. Naravno da hoće Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i u ovoj godini, odnosno za iduću školsku godinu 2010., 2011. financirati pripremne tečajeve za upis na visoka učilišta. Nakon što je Ustavni sud Republike Hrvatske ukinuo odredbu članak 53. Zakona o pravima hrvatskih branitelja koji je određivao pravo prvenstva upisana visoka učilišta za djecu hrvatskih branitelja, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ministarstvo znanost, rektorski zbor potpisali su 2007. godine sporazum o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog obrazovanja u kojim se ministarstvo obvezalo u svom dijelu državnog proračuna osigurati sredstva za troškove pripremnih tečajeva do 2000. kuna po kandidatu za svakog zainteresiranog iz ove ciljane skupine, dakle za djecu poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja bez obzira na njihove prihode a za ostale uz imovinski cenzus. U protekle tri godine to je vrlo uspješno i urađeno i oko 500 djece hrvatskih branitelja je bilo financirano na ovaj način da su im bili pokriveni troškovi pripreme za upis na, pripremnog tečaja za upis na visoke škole. Tako će biti dakle i 2010. odnosno u školskoj godini 2010., 2011. i sredstva su osigurana u proračunu Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin Petar Mlinarić. Izvolite. **Mlinarić, Petar (HDZ)** Hvala gospodine ministre. Nisam ni sumnjao u to i drago mi je da ste nastavili dobar trend ministarstva koji ste naslijedili od bivše ministrice, a sadašnje predsjednice Vlade. Hvala vam lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Bruno Kurelić. Izvolite. **Kurelić, Bruno (SDP)** Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana premijerko, članovi Vlade. Dugovanja domaćinstvima za račune za struju naglo su porasla kao što znate. Iznose čak 375 milijuna kuna. Moje pitanje biti će vrlo jednostavno. Znate li gospođo premijerko možda razlog tome? Pitanje je upućeno ovakvog sadržaja, znate li možda razlog ovim poskupljenjima? **Kosor, Jadranka u kojem je došlo do pitanja, dugovanja domaćinstva za račune za struju naglo su porasla, iznos je čak 375 milijuna kuna. Znate li možda razlog tome? Elektroprivredi su porasla, a duguje valjda. Dopustite. Gospodine predsjedniče, ja vas molim da zaštitite dostojanstvo članova Vlade na sjednici Hrvatskog sabora, odnosno na ovom aktualnom prijepodnevu. Ovo pitanje naravno nije pitanje, nego pokušava ono isto što je zastupnik SDP-a koji je počeo pitanje i započeo na ovoj sjednici. Ja mogu odgovoriti da su ukupna dugovanja HEP-u negdje danas oko, ako to pitate oko dugovanja HEP-u negdje oko milijardu i 600, 700 milijuna kuna, i da HEP naravno rješava te probleme i sasvim sigurno da onda zbog dugovanja HEP-u i HEP duguje i mi taj lanac moramo prekinuti. Ako želite reći, ja ću govoriti ono što se vi niste očito usudili reći, ako želite reći da neki građani Republike Hrvatske nisu platili struju zato što nemaju novaca za platiti struju, ja to apsolutno razumijem, međutim vi znate da su zakoni, da su propisi u Hrvatskoj za sve jednaki, ali sigurna sam da će itekako doći vremena, bolja vremena u kojem će svatko pa i oni koji su danas na Zavodu za nezaposlene moći platiti svoje obveze, to je nešto što je nužnost i nešto što je dužnost svakoga od nas. Prema tome, itekako radimo gospodine zastupniče na tome da i HEP-u bude bolje, da i HEP uđe u jači lanac investiranja. Na tome se radi i u ovom prijedlogu s kojim ćemo uskoro ići, dakle ulaganja u elektroenergetski sustav bit će i znate investicije HEP-a, primjerice vezane za Dubrovnik, odnosno Dubrovačko primorje. A što se tiče standarda građana Republike Hrvatske, naravno da trebamo svi zajedno pridonijeti da on bude bolji, da on bude veći, da se čuvaju radna mjesta, da se ljudi zapošljavaju i ja sam sigurna da će se do kraja godine taj ciklus u potpunosti otvoriti i da će se svjetlo upaliti. Hvala lijepa. Izvolite gospodine Kurelić. a kontekst pitanja do kojeg je dovelo ovo pitanje je dugovanje domaćinstava. Gospođo premijerko, poštovani članovi Vlade, kontekst ovog pitanja proizišao je iz mog kontakta na terenu sa ljudima. Sve je više gospođo premijerko nezaposlenost, sve je više onih. Ja vas molim da se ne nadvikujete, dajte i meni šansu tih 60 sekundi. Tih 60 sekundi dajte i meni šansu. Ja vas molim. Nisam ih potrošio, vi ste mi ih potrošili.

do toga ih je gospođo premijerko dovela promašena politika ove Vlade.

upozorio sam vas na članak 180. stavak 4. kako se postavljaju pitanja i upozorio sam na članak 214. u svezi vrijeđanja i omalovažavanja. Ovdje se postavljaju namjerno pitanje bez ikakvog temelja i vrijeđa se predsjednica Vlade tako da se ovdje pred javnosti govori kako je ona naredila da policija tamo intervenira na ili mlati čak ove prosvjednike. Pa to su ustvari, ja ne znam, ja ne mogu odrediti kako ćete vi postaviti pitanja. Ovdje govori o konciznom, preciznom i jasnom postavljanju pitanja. Po mogućnosti bez vrijeđanja, omalovažavanja, i slično što je protiv 214. članka našeg Poslovnika i mnogih drugih članaka. Zbog čega se to radi? Želi se vrijeđati i omalovažavati čak i objede i na taj način da se tvrdi kako je premijerka dala

prihvatljiv, razumljiv i kulturan način i ne napadati bez ikakvog razloga bilo članove Vlade, bilo zastupnike, bilo predsjednicu Vlade i bilo koga? Pa možemo li mi konačno se ovdje dogovoriti oko toga, zbog čega je potrebno da se govori o stvarima koji uopće nisu istina i koje su potpuno, koliko sam ja obaviješten čista izmišljotina? Molim vas lijepo. Ali gospodine predsjedniče./… Završimo ovo na jedan kulturan, civiliziran način i nemojmo iznositi ovdje neistinu i provokacije razne. neugodno mi je što to uopće moram govoriti, ali evo moram. Molim da postavi pitanje gosopdin Ivan Šantek. Izvolite. Hvala. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovana gospođo predsjednice Vlade, poštovane članice i članovi Vlade, kolegice i kolege. Pitanje upućujem ministru Uprave, gospodinu Mlakaru. Gospodine ministre, nakon završenih lokalnih izbora zbog promjena zakona sve jedinice lokalne i regionalne samouprave bile su dužne uskladiti svoje statute sa Zakonom o lokalnoj samoupravi. Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije je to napravila na način da se faktički razvlastila prenoseći sve bitne ovlasti na županicu, osim imenovanja mrtvozornika i prihvaćanja proračuna bez mogućnosti podnošenja amandmana. Županijska skupština je jedinstvena u Hrvatskoj i po tome što suprotno statutu 24 oporbena vijećnika nisu izabrani niti u jedno radno tijelo Županijske skupštine dok su neki vijećnici vladajuće većine izabrani čak i u 5 radnih tijela, valjda zbog naknade od 500 kuna po sjednici. Županica je ljetos imenovala Savez županice od 12 članova plus 2 posebna savjetnika te im odredila redovitu mjesečnu naknadu od 5 tisuća kuna neto, a sve to sa davanjima košta našu županiju najmanje 100 tisuća kuna svaki mjesec. Dosada je isplaćeno iz županijskog proračuna preko 600 tisuća kuna. Zanimljivo je da je od 12 savjetnika tek 2 imaju visoku stručnu spremu, a još je zanimljivije da od 12 savjetnika samo 2 nisu vijećnici. Savjet županice održava javne sjednice, a županica tumači da je to zamjena za ukinuto poglavarstvo pa ću citirati njezine riječi koje su objavljene na službenim stranicama Sisačko-moslavačke županije, 22.10.2009. godine. Dakle, županica tvrdi, citirat ću: "Savjet županice kao političko i stručno tijelo svojevrsni je ekvivalent prijašnjem Županijskom poglavarstvu.", završen citat. Naravno javnost Sisačko-moslavačke županije ogorčena je na sve to jer smatraju da je Savjet ustvari paravan za kupovanje vijećničke lojalnosti. Možete li mi odgovoriti na pitanje da li je Savjet ekvivalent Poglavarstvu, odnosno što može poduzeti vaše ministarstvo da spriječi ovo očito kršenje zakona? **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ministar, gospodin Davorin Mlakar. Izvolite. Hvala vam lijepa poštovani gospodine predsjedniče. Uvaženi zastupniče vi ste rekli dio problema u radu Sisačko-moslavačke županije koji su dijelom bili razlog da je Ministarstvo uprave izvršilo upravni nadzor nad općim aktima, službeničkim odnosima i primjeni Zakona o općem upravnom postupku. Upravni nadzor je obavljen 5. studenog 2009. godine, na temelju nalaza našeg kolega iz Upravne inspekcije i ovih drugih odjela ministarstva, ministarstvo je u svom upravnom nadzoru koji je instruktivne prirode, dakle daje upute i mogućnost da se stvari koje su utvrđene kao nezakonite ili protivne podzakonskim propisima isprave, donio niz mjera koje je uputio u svojem službenom aktu Sisačko-moslavačkoj županiji. Neke se odnose, ili konkretno jedna, na Županijsku skupštinu koja mora uskladiti svoj statut i Poslovnik Županijske skupštine sa Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi, a 5 ili 6 mjera, od kojih je jedna i ova o kojoj vi govorite o imenovanju Savjeta. I odgovor je ne, Savjet županice ne može mijenjati Poglavarstvo niti je uopće moguće izmišljati nova tijela izvršne vlasti izvan onih koje su propisane zakonom. Dali smo rok i županici da sve ono što je nađeno u upravnom nadzoru kao nezakonito izmijeni u roku od 60 dana i da o tome obavijesti Ministarstvo uprave. S obzirom da i dalje stižu pritužbe na rad Županijske skupštine nama ostaje i izvršiti i inspekcijski nadzor da utvrdimo po nekim posebnim prijavama da li se radilo u skladu sa postojećim propisima ili ne. Dakle, mogu reći samo zaključno da su mjere koje smo izrekli da treba županica izmijeniti u radu svojem, neke se odnose i na imenovanje ljudi u taj Savjet. Savjet naravno može biti savjetodavno tijelo, ali ne može mijenjati nikakvu izvršnu vlast niti može preuzeti ulogu ili djelatnost upravnih tijela koja su i osnovana zato da bi obavljala poslove iz samoupravnog djelokruga županije. Hvala vam lijepo. **Šantek, Ivan (HDZ)** Evo zahvaljujem ministru, mogu reći da sam zadovoljan odgovorom. Međutim, molio bih da mi i kao vijećniku i kao zastupniku dostavite Izvješće o izvršenom upravnom nadzoru u Sisačko-moslavačkoj županiji. Hvala lijepo. Hvala gospodine predsjedniče. Poštovana gospođo predsjednice Vlade, ministrice i ministri. Slušajući danas neke zastupnike i zastupnice iz oporbe mogla bih progovoriti i o nasilju i to verbalnom, međutim evo ga potaknuta sam današnjim, i današnjim danom, ali 8. ožujka uoči Međunarodnog Dana žena održano je niz rasprava, i to stručnih rasprava, na temu nasilje u obitelji. Svoje pitanje postavit ću ministru Iviću. Na većini tih okruglih stolova i u većini rasprava, naravno, spominjalo se je od 2004. niz aktivnosti koje su se provodile u Ministarstvu branitelja koje je, naravno, u to vrijeme današnja gospođa predsjednica Vlade dok je bila ministrica i potpredsjednica Vlade zalagala se, ali ne samo i zalagala nego i konkretno radila na terenu, tako da su udruge koje su sudjelovale u tim stručnim raspravama, moram evo ovaj puta to reći javno, nisam nigdje ništa pisala, nije potrebno, pohvalile današnju predsjednicu i zahvaljuju i dalje, a jednako tako i ministarstvo. Jer doista u ovim teškim vremenima odvajaju se znatna sredstva koja se odnose na rad udruga koje se bore protiv nasilja u obitelji i nasilja među djecom i nasilja u školama i spominju prvu pločicu koju je ministrica, tadašnja, postavila na školu sa nultom stopom nasilja i tolerancijom. Možda bi se mogla jedna mala pločica postaviti i ovdje u Saboru pa barem da se svi skupa prisjetimo da nas ovdje ljudi gledaju i slušaju. Dakle, gospodine ministre pitanje upućeno vama. Ja vas lijepo molim na zadnjem okruglom stolu koje je bilo u vašem ministarstvu, između ostaloga, govorili ste o projektu istraživanja i ukupnog učinka nasilja na društvo. Možete li u nekoliko rečenica objasniti o čemu se radi? Hvala vam lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodin ministar Tomislav Ivić, izvolite. **Ivić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče, poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Kao što je i rekla uvažena saborska zastupnica na Okruglom stolu u Ministarstvu u povodu Međunarodnog dana žena, bilo je riječi o suradnji koju Ministarstvo provodi zajedno sa programom Ujedinjenih naroda za razvoj, a na osnovu memoranduma koji je potpisala Vlada Republike Hrvatske u siječnju 2009. godine, o suradnji sa UNDP-em što uključuje suradnju u području sigurnosti u zajednici, a koja se odnosi na suzbijanje nasilja u obitelji. Na osnovu tog memoranduma Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti zajedno sa UNDP-em i zajedno sa stručnjacima Društva za psihološku pomoć je započelo suradnju na provođenju različitih projekata u razdoblju od 2010. do 2012. godine, a koje ima za cilj izgraditi stručnu podlogu za uspostavu pravnog, financijskog i institucionalnog sustava usmjereno prevenciji i zaštiti žrtava nasilja u obitelji. Rezultati ove suradnje sa UNDP-em i Društvom za psihološku pomoć u ovom projektu, kao rezultat tog istraživanja otvorili bi mogućnost daljnje dogradnje Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji te nas usmjerili na učinkovito i što racionalnije financiranje preventivnih i zaštitnih programa usmjerenih žrtvama nasilja u obitelji. Hvala lijepa.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospođo predsjednice Hrvatske vlade, poštovane članice i članovi Vlade. Svoje pitanje postavljam ministru znanosti, obrazovanja i športa gospodinu Radovanu Fuchsu. Na prošloj sjednici gospodine ministre, Hrvatskoga sabora donijeti je Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu. Ovim zakonom predviđeno je postizanje nekoliko važnih ciljeva, od nižih cijena udžbenika, mogućnosti nasljeđivanja udžbenika, lakše udžbeničke torbe ali i izmjene toga Zakona, ta izmjena bila je predviđena i akcijskim planom u strategiju suzbijanja korupcije, jer je dotadašnja širina u broju i samostalnost izbora udžbenika od strane nastavnika i učitelja, ovo područje otvorila kao područje visokog korupcijskog rizika, te je ovaj Zakon i u tom smjeru donio znatne poboljšice. NO, evo Zakon je tek odnedavno u primjeni, a ovih dana u jednom visoko tiražnom listu čitamo katastrofične napise, poput korupcija kod odabira udžbenika ove godine veća je nego ikada tvrde učitelji, neki učitelji i nastavnici. Gospodine ministre, da li je tomu tako, imate li vi saznanja o tome, je li prerano ili možete izvijestiti Hrvatsku javnost kako teče implementacija novog Zakona o udžbenicima i ima li Ministarstvo sukladno tome Zakonu kontrolu nad provedbom Hvala gospodine predsjedniče, uvažena zastupnice. Kao što ste rekli sve intencije donošenja novog Zakona upravo su bile u tome smjeru. Zakon je tek 15-tak dana u primjeni i odvija se tako kako je hodogramom predviđeno, znači u ovom trenutku negdje pri završetku je glasanje da tako kažem, svih nastavnika u Republici Hrvatskoj u smislu davanja podrške pojedinom udžbeniku za kojeg smatraju da je najbolji. Nakon tog provedenog glasovanja, samo oni udžbenici koji su dobili 10% podrške svih nastavnika i učitelja ući će u drugi krug, odnosno katalog kada će se istaknuti i njihove cijene da ne kažem odredbe Zakona. Ali pitali ste me konkretno, naravno, ja sam čitao taj vrlo bombastičan naslov o korupciji nikada većoj, ja mislim da je to opet jedan od natpisa koji unosi nekakav komentar bez čvrstih temelja. MI do sada u Ministarstvu znanosti, osim naziva čak i nekih eto ajmo reći dobronamjernih ljudi pa čak i saborskih zastupnika, nemamo konkretne spoznaje o tome u nekakvom pisanom tragu, potpisano ili anonimno da je došlo do nečeg takvog na terenu. NO, preventivno, mi smo u direktnoj konzultaciji i sa Državnim odvjetništvom, a naravno da ćemo reagirati onog trenutka kada dobijemo bilo kakvu čvrstu indikaciju i poslat ćemo ono što možemo a to je inspekcija Ministarstva odnosno prosvjetna inspekcija i naravno istog trenutka proslijediti sve ostale spoznaje nadležnim organima. Jer kao što znate zakonom su predviđena donacije školama 100 kuna po učitelju toj školi, dakle to nisu pokloni, to su donacije i u natpisima je bilo da državni dužnosnici i činovnici smiju primati poklone do 500 kuna, a učitelji do 100, ponovno ponavljam ovdje se ne radi o poklonima, radi se o definiranju donacija, do jedinog iznosa od 100 kuna, i preko toga sve je zakonom zabranjeno upravo u svrhu sprečavanja korupcije i mita, i mislim da Zakon za sada koliko god kratko bio u implementaciji se implementira dobro. lijepa. Gospodine ministre ja sam odgovorom zadovoljna, jer iz odgovora razabirem da vaše Ministarstvo ima kontrolu nad implementacijom Zakona, kako to Zakon i predviđa odnosno da je spremno u svakom trenutku angažirati kontrolne mehanizme koji su zakonom predviđeni, a rečenica iz toga napisa koja glasi kaže da je situacija izmakla kontroli potvrdili su nam veliki i mali nakladnici, i ja bih rekla da Ministarstvo ima kontrolu ali kontrola je izbjegla krupnom kapitalu, a to smo i htjeli i htjeli postići ovim Zakonom prije svega na dobrobit učenika i na dobrobit roditelja. gospođi predsjednici Vlade, Jadranki Kosor. 2004. godine čim ste došli na vlast, odgodili ste modernizaciju Hrvatskih željeznica, ministar Kalmeta tada je rekao da se odgađa na godinu dana, međutim, od tada je prošlo još 5 godina. 2008. donesena je Strategija razvoja željezničke infrastrukture, koja se ne provodi, u međuvremenu troškovi rada u Hrvatskim željeznicama veći su od prihoda HŽ-a. Zbog zastarjelosti vozila i opreme povećavaju se troškovi prijevoza. Neodržavana infrastruktura uzrok je sve češće nesigurnosti na Hrvatskim prugama i željezničkih nesreća. U krugovima HŽ-a da je da je 4 tisuće ljudi viška. Prošlu godinu obilježile su teške nesreće u Hrvatskim željeznicama a ovu godinu obilježit će prema najavama štrajkovi. Šest godina u Hrvatskim željeznicama situacija je zbog odgađanja rješavanja problema išla sa loše na goru. Za takvo stanje najodgovorniji je i resorni ministar, ministar Kalmeta koji je 6 godina na čelu toga resora. No, međutim kao predsjednica Vlade odgovorni ste i vi. Moje pitanje vama je da li po vašim podacima postoji višak zaposlenih u Hrvatskim željeznicama? Ako da, do kada mislite štiti ministra Kalmetu? Hvala. Gospođa predsjednica Vlade Jadranka Kosor. **Kosor, Jadranka (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, gospodine zastupniče. prije svega reći ću na početku da se ne slažem s vašom konstatacijom. Rekli ste da će ovu godinu obilježiti štrajkovi na željeznici. Ja ne vjerujem da će to biti tako. Ovo je bio štrajk kao što znate upozorenja, 15 minuta. Ni to se nije trebalo dogoditi. Ali mi razumijemo naravno naravno sindikalne čelnike koji zastupaju zaposlenike. Moram reći da prosječe plaće na željeznici i nisu tako male. Naravno uvijek je plaća mala za onog koji je dobiva i u uvjetima kada je teško živjeti. Ali sasvim sigurno ja sam sigurna da su razgovori dobro tekli. Ministar Kalmeta ima odličan socijalni dijalog. Ja uvijek ističem njegov način razgovora sa sindikatima i nama ostalima kao primjer, jer on uistinu neprekidno svakodnevno razgovara i kada se najavljuje štrajk i kada se ne najavljuje štrajk. Pitali ste me za podatke. Evo reći ću vam nekoliko podataka. U Hrvatske željeznice od 2000. do 2003. kada je na vlasti bio SDP prosječno godišnje je u Hrvatske željeznice uloženo 647,3 milijuna kuna, a od 2004. za razdoblje o kojem pitate do 2009. uloženo je milijardu 301, 8 milijuna kuna, što je ravno 201% više nego što ste ulagali vi u Hrvatsku željeznicu. Ostvarene investicije u željezničku infrastrukturu tijekom 2000. i 2001. bile su ispod amortizacije. U 2002. planirane su investicije u željezničku infrastrukturu od milijardu 438,8 milijuna kuna, a ostvareno je svega 269,9 milijuna kuna ili točnije 18,8%. Dakle, od onoga što je najavljivano, što je obećavano, što je SDP obećavao ostvario je 18,8%. U 2003. godini planiralo se uložiti 2 milijarde 172 milijuna kuna, a ostvareno je 789 milijuna kuna ili 36,3%.

U ovoj godini gospodine zastupniče da jer ste i vi to tražili režite, režite, režite, pa smo mi rezali posvuda, pa smo naravno morali smanjiti i rezati i proračun Ministarstva prometa i infrastrukture. I u ovoj godini predviđeno je u infrastrukturu uložiti 780 milijuna kuna i to će se gospodine zastupniče uložiti. A ne kao što je bilo obećavano od 2000. do 2003. uložiti, a onda ostvareno 18% ili manje od toga. Prema tome, na tragu dobrih razgovora, socijalnih partnera, ministra Kalmete i sindikata dogovoreno je i ulaganje u kupnju vagona i to je ono gospodine zastupniče sigurno što će se ostvariti. i proračun kao što sam rekla ovoga ministarstva morao se smanjivati. Tako će biti, tako jest na tragu našeg projekta i plana u teškoj recesijskoj godini, da se svi nečega moraju odreći, ali ne naravno na uštrb sigurnosti i ne na uštrb standarda zaposlenih u željeznici. Što se tiče pitanja o višku i manjku, o tome dozvolite da resorni ministar dogovori na tragu istinskog i pravog i čvrstog i odlučnog socijalnog partnerstva sa našim partnerima, sindikatima u željeznici. Hvala lijepa i nadam se da ste zapisali i zabilježili ove brojke. **Bernardić, Davor (SDP)** Pa ja imam osjećaj da se mi ponekad ne razumijemo, a trebali bi, zato jer su ovo interesantni, ovo su važni problemi za državu koje treba rješavati. Ja sam vas pitao da li prema vašim podacima ima viška ili manjka, pitao sam da li ima viška zaposlenih u HŽ-u? na to mi jedino niste odgovorili. To je vrlo jednostavno i jedino konkretno pitanje koje sam vas pitao, na njega mi niste odgovorili. Pričali ste o tome kako plaće u HŽ-u nisu male, pričali ste o tome kako ministar ima dobar socijalni dijalog i pričali ste o tome koliko je uvaženo u kupnju vagona. No, međutim nas zanimanju građani radnici Hrvatski željeznica. Njih 13 tisuća u ovom trenutku, oni koji sutra zbog neodgovornog rješavanja problema mogu završiti na cesti. Nas oni zanimaju. 4 tisuće ono što se špekulira viška zaposlenih u Hrvatim željeznicama. Ne zanima me trenutno kupnja vagona, ne zanima me trenutno po godinama ulaganje u infrastrukturu, ali zanima me 4 tisuće ljudi. Hvala. Gospođa zastupnica Brankica Crljenko. Izvolite. **Crljenko, Brankica (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče Sabora. Gospođo premijerko, uvaženi članovi Vlade. Svoje pitanje upućujem gospođi premijerki. Ono će biti kratko i jasno. Znate li gospođo premijerko koliki je ukupan dug državnih tvrtki prema gospodarstvu i koliki je ukupni iznos neplaćenih dospjelih obveza pravnih i fizičkih osoba? Zahvaljujem. Da, gospođo zastupnice znam. Odgovorit ću isto tako vrlo kratko i vrlo jasno. Ukupni dug je 2,5 milijarde. Od toga nažalost najveći dug spada na HEP i malo prije sam mislim dosta razložno odgovorila odgovorila na pitanje, zašto i koji su to problemi vezani za HEP. Ali kao što znate mi smo uspješno riješili dugovanja INA-e i to će se nastaviti. Trend Trend konsolidacije i javnih poduzeća, dakle tvrtki koje su u pretežitom vlasništvu države se nastavlja, uvođenje reda u svakom smislu. I ono što neprekidno tržimo da se poveća stupanj likvidnosti i ja sam sigurna da ćemo u ovoj godini u tome uspjeti. Podsjećam vas da smo u javnim poduzećima u prošloj godini, uspjeli u suradnji sa upravama ali i u suradnji sa sindikatima. Uvijek ističem taj dobar socijalni dijalog koji sasvim sigurno može biti još bolji dodatno uštedjeti milijardu i pol kuna i sasvim sigurno da će se to sada pokazati kao dobro u ovoj godini kad će se upravo kroz javna poduzeća znači one tvrtke u pretežitom vlasništvu države u izgradnju, u poticanju novoga investicijskog ciklusa uložiti 12,6 milijardi kuna plus još 2 milijarde iz državnog proračuna, dakle jedna ipak respektabilna količina novca koja će ići u pokretanje naravno svih ovih infrastrukturnih projekata odnosno u poticanje prije svega rada građevinarstva. **Crljenko, Brankica (SDP)** Gospođo premijerko, ukupna nelikvidnost na kraju prošle godine iznosila je 27 milijardi kuna a državne tvrtke gospodarstvu duguju 11 milijardi kuna. Hrvatsko gospodarstvo je na rubu propasti, trenutno danas u Hrvatskoj imamo 317 tisuća nezaposlenih osoba. Ako to pomnožimo s članovima njihovih obitelji obitelji ¼ hrvatskih građana gladna je kruha. U takvoj situaciji nama u SDP-u ni na kraj pameti nije igrati se s vama i javno vas ponižavati i omalovažavati. Ali međutim, na pamet mi pada nešto drugo. Vi gospođo premijerko svaki svoj javni nastup koristite da javno pozivate oporbu na suradnju. SDP ozbiljno shvaća vaš poziv i zato smo u saborsku proceduru uputili niz interpelacija i zakonskih prijedloga koji bi uveli reda u državu. Sve od reda ste odbili a sami ne radite ništa. Čini mi se da je za vas sve ovo jedna velika igra koja dobro uveseljava i nasmijava ministra Šukera. Zahvaljujem. Moram reći da za nekoga tvrditi da ne radi ništa to znači da spava, sjedi i ništa ne govori niti ne radi jer ne raditi ništa to znači ne raditi ništa. A da li je to istina realno, molim vas. Pretjeravanje na svakom koraku. Ja sam protiv pretjeravanja. Kritizirajte ali budite u tome određeni i umjereni a ne diskvalifikacijom. Ma dajte molim vas, možemo li razgovarati normalno u ovom Saboru i govoriti o stvarima sa osjećajem mjere. Postavit će pitanje gospodin zastupnik Mario Habek. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Svoje pitanje postavljam premijerki gospođi Jadranki Kosor. Gospođo Kosor, znate li koliko obitelji u ovom trenutku ne može otplaćivati rate hipotekarnih kredita pa im prijeti opasnost da završe kao beskućnici? Gospodine predsjedniče. Gospodine zastupniče, vjerojatno kad postavljate pitanje vi imate precizne podatke pa vas onda molim da ih predočite. Ja taj podatak u ovom trenutku nemam. Imam podatak da se teško živi, da mnogi građani Republike Hrvatske teško žive ali isto tako imam podatak o tome da je i Vlada u suradnji sa Hrvatskom udrugom poslodavaca poduzela niz mjera da se stanje u gospodarstvu znatno popravi i da se osnaži. Imam podatak o tome da smo učinili maksimum napora da se u konačnici prema gospodarstvu usmjeri do 10 milijardi kuna kroz različite naše projekte. Imam podatak da smo pri kraju izrade i velikog projekta pomoći onim tvrtkama koje su u osobito teškim poteškoćama, koje nisu izazvane samo globalnom ekonomskom krizom odnosno krizom u Republici Hrvatskoj nego su njihovi problemi puno širi i puno dublji. Dakle, imam te podatke, s tim podacima vas mogu ako vas zanima upoznati. Nažalost, čini mi se iz načina na koji ste postavili pitanje da vas ništa od toga ne zanima, ali ja ću svejedno spomenuti gospodine zastupniče da Hrvatska nije otok, da se i u širem i u daljnjem okružju događa isto to da ljudi nažalost ostaju bez posla, da ima problema u gospodarstvu. Događa se da je u Sloveniji primjerice pad BDP-a minus 7,8%, u Njemačkoj minus 5%, u Italiji minus 5%, Austriji minus 3,6%. Dakle, nije, ne živi se teško samo u Hrvatskoj. I drugdje kao što vidite ima prosvjeda i nezadovoljnih ljudi ali ja sam sigurna u jedno. Koliko god vi mene nastojali poniziti, koliko god me nastojali uvrijediti, koliko god nastojali omalovažiti rad ove Vlade i mene kao predsjednice Vlade to mi dobivamo više snage, više samopouzdanja, okupljamo sve više ljudi i to smo sigurniji da će kraj ove godine biti početak izlaska Hrvatske iz krize, da ćemo u ovoj godini ostvariti cilj, završiti pregovore, to je isto tako u funkciji snaženja gospodarstva i da ćemo se beskompromisno boriti protiv korupcije. To vjerujem razumijete i vjerujem da mi u tome vjerujete. A što se tiče igre koju je spomenula vaša gospođa zastupnica kolegica nećete uz sve to postići to i ne možete postići to to morate razumjeti da nam zabranite u Vladi ili bilo kojem građaninu Republike Hrvatske bilo što pa i pravo na smijeh ili na osmijeh. Hrvatskoj treba optimizma, Hrvatskoj treba snage. Mi je imamo i ja vas uvjeravam da ćemo sve prepreke i predrasude o ovoj Vladi apsolutno savladati. Dakle, što više pritišćete mi smo sve jači ali u konačnici i ja sam vaša premijerka i ova Vlada je vaša Vlada i ja vam preporučam da joj vjerujete. Hvala vam lijepa.

Gospođo premijerko, prema očevidniku nekretnina koji se vodi pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u ovom trenutku provodi se 630 ovrha prema onima koji su podigli kredite, založili svoje kuće i stanove a onda su izgubili posao, nemaju od čega vraćati kredit pa im imovina odlazi na bubanj. SDP je još 20. ožujka 2009. godine prije godinu dana predložio Zakon o prolongaciji otplate stambenih kredita onima koji ostanu bez posla. Vi ste to odbili. Jeste li im ponudili kakvu drugu zaštitu? Niste. Briga vas, odbijate SDP-ove prijedloge a sami ne činite ništa. Pitanje je postavljeno i odgovoreno, nema dodatnih pitanja. Gospođa zastupnica Vesna Buterin. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovana predsjednice Vlade sa članicama i članovima Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Pitanje upućujem državnom tajniku u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture gospodinu Željku Tufekčiću. Poštovani državni tajniče, dolazim iz kraja koji je zapravo oduvijek vezan za pomorstvo i odakle su potekli mnogi pomorci te izvanredni časnici i zapovjednici. Hrvatski su pomorci vrlo cijenjeni u svijetu, a osobito je to naš časnički kadar. Kroz dugogodišnju plovidbu i cjeloživotno praktično obrazovanje oni na neki način stječu uvjete za postizanje najviših zvanja u pomorstvu. Za pomorce sa časničkim zvanjem i sa određenim brojem godina plovidbenog staža bilo bi potrebno osigurati i alternativni sustav stjecanja najviših zvanja u pomorstvu. Naime, znanja koja pomorci stječu, usvajaju navigacijom, praćenjem tehnoloških promjena, izobrazbom kroz obavljanje najtežih zadataka trebalo bi biti važan razlog da se naših časnicima omogući takav jedan sustav napredovanja. Upravo zato moje pitanje vama glasi: hoće li se hrvatskim pomorcima i bez završenog Pomorskog fakulteta omogućiti stjecanje najviših zvanja u pomorstvu. Hvala lijepa. Državni tajnik, gospodin Tufekčić. Izvolite. **Tufekčić, Željko** Poštovani gospodine predsjedniče, poštovana saborska zastupnice. Kako ste rekli, prema sadašnjim propisima u Republici Hrvatskoj za stjecanje najviših zvanja u pomorstvu pomorci moraju završiti dodiplomski studij. To je najčešće studij nautičkog odnosno brodostrojarskog smjera. Međutim, stav je Ministarstva mora, prometa i infrastrukture odnosno ministarstvo smatra potrebnim, a kako je to praksa i u omogućiti i alternativnu mogućnost stjecanja najviših zvanja u pomorstvu. Znači, samo za časnike i pomorce sa časničkim zvanjem i određenim godinama plovidbenog staža pri visokoškolskim ustanovama omogućiti uvođenje alternativnog sustava stjecanja najviših zvanja u pomorstvu. Slijedom toga, Ministarstvo mora, promete i infrastrukture upravo početkom ovog mjeseca organiziralo je javnu raspravu u Splitu, a na temu obrazovanja pomoraca. U raspravi su sudjelovali predstavnici pomorskih učilišta, sindikati, predstavnici posrednika u zapošljavanju pomoraca itd. I svi navedeni, kao i udruge pomoraca, podržali su upravo ideju o rečenom načinu alternativnog sustava stjecanja zvanja u pomorstvu. Također, u pripremi reforme sustava obrazovanja pomoraca djelatnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture posjetili su Britansku pomorsku akademiju u South Hamptonu kako bi se upoznali s njihovim modelom obrazovanja pomoraca, a koji se temelji na kombinaciji teorije i prakse te povezivanju obrazovanja pomoraca sa pomorskom industrijom. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture će dakle slijedom svega toga u narednom razdoblju, kratkom razdoblju formirati radnu skupinu koja će imati zadatak predložiti konkretne izmjene propisa omogućavajući kroz poseban program izobrazbe koji bi se odvijao pri pomorskim fakultetima obrazovanje pomoraca na način kako je predviđeno konvencijom koja se odnosi na obrazovanje pomoraca, a što bi dovelo do mogućnosti stjecanja najviših zvanja u pomorstvu i na ovakav način. Hvala vam lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospođa Buterin, izvolite. Poštovani državni tajniče, zadovoljna sam vašim odgovorom. Naime, ovo je jedan vrlo koristan i dobro osmišljen model koji pomorcima sa dugogodišnjim iskustvom, znanjem, ali i dodatnom izobrazbom opravdano pruža mogućnost napredovanja. Ja sam zato uvjerena da će i sami pomorci biti vrlo zadovoljni ovim vašim odgovorom. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin Branko Kutija je na redu. Zahvaljujem se, gospodine predsjedniče. Gospođo predsjednice. Potpredsjednice, potpredsjednici, članovi Vlade. Svoje pitanje upućujem ministru obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, gospodinu Iviću. s obzirom na trenutnu gospodarsku situaciju može li poslodavac ukoliko ima potrebu za otvaranjem novih radnih mjesta ostvariti bilo kakvu potporu unutar vašega ministarstva ukoliko zaposli hrvatskog branitelja.

Gospodine Kutija, može naravno koristiti poticaje. Naime, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti provodi program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djeca poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja koji je usvojila Vlada Republike Hrvatske 2007. godine, a odnosi se na razdoblje od 2008. do 2011. godine. programu koji sadrži šest mjera poticanja zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece poginulih hrvatskih branitelja, a jedna od tih mjera je mjera za proširenje postojeće djelatnosti koju mogu koristiti poslodavci koji proširuju postojeću djelatnost na način da upošljavaju od jednog do tri hrvatska hrvatska branitelja i za to mogu koristiti jednokratnu potporu Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i to za jednog zaposlenog 45 tisuća kuna, za dvojicu 90 tisuća kuna i za tri hrvatska branitelja 135 tisuća kuna. Riječ je o sredstvima koja su nepovratnog karaktera ako su namjenski utrošena. Upravo je u tijeku javni poziv za poslodavce koji namjeravaju proširiti postojeću djelatnost, a to mogu biti obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su u sustavu PDV-a i mala poduzeća koja zapošljavaju do 50 zaposlenih, a isključivo su u vlasništvu hrvatskih građana. Obveza je nakon potpisanog ugovora zaposlenog branitelja držati najmanje dvije godine na poslu i moram reći da u ministarstvu imamo predviđeno milijun i 900 tisuća kuna za tu namjenu. I na kraju, reći ću i to da je ovim mjerama koje ministarstvo provodi na osnovu programa Vlade Republike Hrvatske u proteklim godinama zaposleno više od 14 tisuća do tada nezaposlenih hrvatskih branitelja. Hvala lijepo. **Bebić, Luka

Moje pitanje je usmjereno prema gospodinu Popijaču, ministru gospodarstva, ali bih prije svog pitanja zamolio premijerku, predsjednicu Vlade, gospođu Jadranku Kosor da mi pošalje pisani odgovor na moje pitanje od prije 50 dana jer još uvijek ga čekam. Vezano na ovo moje pitanje, gospodine Popijač, prije ministarske funkcije bili ste ravnatelj Hrvatske udruge poslodavaca. Prije šest, sedam pa i više mjeseci smatrali ste da je potrebno i nužno smanjiti parafiskalne namete. Rekli ste da imate prevelike namete, nestimulativni porezni sustav, da je Hrvatska rekorder po po davanjima na plaće i iz plaća. Predlagali ste plaćanje PDV-a po naplati posla, odgodu plaćanja poreza na dobit. Kad je Vlada predložila okvir proračuna za 2010. godinu kao predsjednik HUP-a rekli ste da možemo očekivati daljnje pogoršanje poslovno-ulagačke klime, zadržavanje i povećanje problema likvidnosti, povećanja broja blokiranih tvrtki, tvrtki u stečaju, izgledno veliki gubitak radnih mjesta u industriji, graditeljstvu, trgovini, po ovim drugim sektorima i sve su to stavovi koje mi u klubu Hrvatske narodne stranke podržavamo i smatramo da su problem. Međutim, kao ministar gospodarstva i vi ste prihvatili taj proračun. Prošlo je 4 mjeseca od kad ste ministar gospodarstva. Moje je pitanje, što vi radite kao ministar gospodarstva vezano na ove stavove. Hvala. Gospodin ministar Tomislav Držim to vrlo kvalitetnim praćenjem rada Hrvatske udruge poslodavaca. Kao što znate, ja sam bio direktor Hrvatske udruge poslodavaca i artikulirao sam uglavnom i prezentirao interese i zastupao zastupao upravo tu društvenu skupinu. Naravno uvijek i trajno zalažući se da u korektnoj i kvalitetnoj suradnji sa hrvatskom Vladom doprinosimo rješavanju tih problema. Ja bih vam isto tako želio izreći nekoliko informacija koje ste i većinu danas čuli. Dakle, gospođa premijerka je već u više navrata izrekla niz informacija oko mjera koje hrvatska Vlada poduzima za oporavak hrvatskog gospodarstva prvenstveno naravno oko novih modela financiranja koji trebaju omogućiti znatniji priliv kapitala upravo u hrvatsko gospodarstvo, a što su i tada bili zahtjevi, isključivi zahtjevi koji su dolazili iz Hrvatske udruge poslodavaca. Dakle, veća i kvalitetnija dostupnost kapitala prema hrvatskom gospodarstvu. To je čini mi se uz ova dva modela ovih dana i realizirano. Želim isto tako vas informirati o još jednom projektu koji je aktiviran, a to je osnivanje fondova za gospodarsku suradnju. Taj model je iniciran, on je u fazi implementacije i kroz njega je predviđeno da Hrvatska država sudjeluje do milijardu kuna uz novih milijardu kuna koje očekujemo iz i od privatnih ulagatelja gdje bi fondovi sudjelovali i eventualno u rješavanju problema određenih tvrtki koje su u teškoćama. Ali svakako želeći financirati i nove i kvalitetnije poduzetničke poduhvate. To je jedan kvalitetan instrumentarij koji do sada nije bio u potpunosti i dovoljno dovoljno korišten u Hrvatskoj. Vjerujemo da ćemo i tim osigurati novi, svježi kapital za rješavanje gospodarskih problema. Želim vas informirati, ako niste primijetili u sredstvima informiranja, dakle da je Vlada Republike Hrvatske na sjednici od 25. veljače prihvatila operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu. Dakle, i u uvjetima ograničenog proračunskog novca hrvatska Vlada je predvidjela 325 milijuna kroz 18 modela i programa poticanja srednjeg i malog poduzetništva. Oni su ovih dana objavljeni u javnim glasilima. da ne navodim sad koji sve programi, koliko novca je predviđeno. Preko 230 milijuna će se kroz Hrvatski zavod za zapošljavanje usmjeravati u poticanje zapošljavanja. Preko 65 milijuna će kroz resorno Ministarstvo ruralnog razvoja i regionalnog razvoja ići za poticanje drvne industrije. 95 milijuna će se plasirati nepovratnih sredstava u, dakle dakle kroz potpore u druge industrijske grane. To je otprilike oko 700 milijuna kuna samo u okviru ovih bespovratnih potpora kroz domenu i nadležnost Ministarstva gospodarstva. Pored toga, ovaj ministar gospodarstva, dakle je bio sasvim svjestan situacije i trenutka u kojim ulazi u hrvatsku Vladu zahvaljujući evo i same premijerke i vašem glasanju da upravo to i bude. I iz razloga što sam 27 godina gotovo čitavi svoj radni vijek i proveo sa gospodarstvenicima želio sam dakle i tim iskustvom i tim spoznajama oko problema hrvatskog gospodarstva doprinijeti kvalitetnom rješavanju upravo tih problema. Svjesni smo isto tako da postoji jedan veliki broj tvrtki koji su u teškoćama danas. Želimo konačno i definitivno i kroz modele koje je spominjala predsjednica Vlade,

sa teškoćom i teretom tvrtke koje su u teškoćama. Dakle, sve drugo što radi ministar gospodarstva ja sam vam spreman prezentirati osobno u koje god vrijeme dana i noći ili vikenda želite tako da dobijete cjelovitu sliku što ovo Ministarstvo gospodarstva i ovaj ministar radi. Hvala lijepa. Gospodin Zlatko Koračević. Izvolite. **Koračević, Zlatko (HNS)** Hvala lijepo gospodine ministre. Vezano na vaše stavove koje sam spomenuo u uvodu svog pitanja. Rekao sam to su i moji osobni stavovi i stavovi kompletnog gospodarstva, problemi, stavovi o problemu koji nije prisutan od jučer, koji je prisutan duži niz vremena i koji je u konačnici rezultirao i sa 317000 nezaposlenih. Sasvim sigurno da nelikvidnost je jedan od velikih razloga i čitav niz ostalih elemenata koje sam spomenuo. Prema tome, mislim da u te stavove nema pravo nitko institucionalno privatizirati. Oni su naš zajednički problem i zajednički ih sasvim sigurno moramo riješiti, ali ne na nivou pisma namjere, nego sa konkretnim mjerama i konkretnim akcijama i konkretnim aktivnostima. Između ostalog, kad vas je premijerka predlagala u Hrvatskom saboru prije četiri mjeseca bilo je rečeno da ćemo dobiti mjere za novi gospodarski model, investicijski ciklus, novi model za Hrvatski fond za privatizaciju. Rješavanje problema tekstilne industrije. Evo ja vas molim jedan pisani odgovor i vezano na ono uvodno, konkretne mjere na konkretne probleme i one mjere koje je obećala premijerka i u Saboru kad smo imali priliku podržati vas. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Ante Kulušić. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospođo predsjednice hrvatske Vlade, članovi Vlade. Na žalost ovo aktuelno prijepodne se uglavnom pretvorilo u igrokaz kukuriku koalicije, međutim nekad i u igrokazu nije baš dozvoljeno sve kao što oni sebi dozvoljavaju. Svoje pitanjem imam ministru obrane gospodinu Branku Vukeliću. Imali smo prilike čitati kako je Hrvatska nedavno dobila i šesti kanader te kako su u tijeku obuke dodatnih posada. Možete li nas izvijestiti u kojoj su fazi pripreme za ovogodišnju protupožarnu sezonu, što se tiče oružanih snaga, odnosno MORH-a te hoće li tehnička sredstva i ljudstvo biti spremni za vrijeme i početak sezone. Branko (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Točno je poštovani saborski zastupniče, Hrvatska je dobila i šesti kanader i time smo mi ustvari popunili našu flotu letjelica koje služe nam za borbu protiv požara. Podsjetit ću nas sve, po tom planu bilo je potrebno i sada to napokon imamo ukupno floti imati šest kanadera, šest zrakoplova tipa e-traktor

i također je u toj floti jedan helikopter za izviđanje tipa bel, jedan helikopter, jedan zrakoplov tipa pilatus koji služi za nadzor i izviđanja. Ukupno 18 letjelica imamo u Hrvatskoj, to je zaista jedna snaga koja je impozantna. ta snaga mogla biti u funkciji potrebna je biti ispravna tehnika, a to znači da je potrebno na vrijeme započeti, mi smo već koncem prošle godine krenuli u pripreme nabavke dijelova da bi Sabor remonti održavanja pregledi bili završeni na svim letjelicama do početka protupožarne sezone i taj posao ide izvanredno dobro. Da bismo bili efikasni također je potrebno imati dovoljan broj pilota, dovoljan broj posada i za kanadere i za e-traktore. Što se tiče helikoptera tu problema do sada i nije bilo jer imamo dovoljni broj pilota. Mi ćemo za ovu sezonu, kada je riječ o kanaderima imati 8 kapetana i 12 kopilota, a kada je riječ o e-traktorima imat ćemo 10 pilota. Cilj nam je i vjerujem da ćemo to u narednim godinama uspjeti dostići, da imamo po svakom zrakoplovu dvije posade kompletne i tada smo sigurni dakle da možemo obaviti sve zadaće koje su pred nama i postavljene. Da bismo mogli možda još zornije pokazati i prikazati što ustvari svi svi ti zrakoplovi čine u protupožarnoj sezoni treba spomenuti i neke brojke od prošle sezone npr. pa reći da je ukupno na 128 na kojima su učestvovali i bili sudionici u gašenju i kanaderi i …/Govornik se ne razumije./… traktori i naši helikopteri, da je bilo ukupno 10 tisuća i 70 letova, da je utrošeno tisuću 560 sati, odnosno da je izbačeno i 887 tona vode. Dakle to je zaista veliki posao, ali mislim da je vidljivo efikasnost gašenja požara na izuzetno visokoj razini i mi ćemo ovu se flotu, požarnu sezonu dočekati izuzetno spremni. A kada već je riječ o protupožarnoj sezoni i kanaderima treba reći jednu informaciju i podatak, naime krivi podatak je bio u nekim medijima da je ovaj kanader isporučen, a da su plaćeni već unaprijed neke preinake koje je potrebno uraditi da bi on bio sposoban za aktivnosti spašavanja na moru. Nikakve te preinake nisu plaćene, one će, nisu ni napravljene točno je. Bit će napravljene nakon ove protupožarne sezone, a za sva kašnjenja koja budu bila kao što su već i neki penali naplaćeni, dakle bit će naplaćeni od dobavljača bombardera i to je jasno definirano i precizirano ugovorom. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Ante Kulušić. Hvala gospodine ministre. Mi koji živimo u priobalju i koji znamo šta znače kanaderi za gašenje požara, mislim da će to biti dobra vijest za sve žitelje priobalja, a isto tako se nadam da će hrvatska Vlada i bez kanadera ugasiti ovaj požar krize i recesije koja zahvaća Hrvatsku. Hvala

Naime, prema podacima Državnog ureda za reviziju i Državnog zavoda za statistiku najveća stopa nezaposlenosti, najmanji fiskalni kapacitet je u pet slavonskih, odnosno četiri slavonske županije, slavonsko-baranjsko-srijemske da kažem točnije i preciznije. Dakle pitanje se odnosi, upućeno predsjednici Vlade i pitam što kani učiniti Vlada Republike Hrvatske u svezi katastrofalnog stanja gospodarstva, najveće stope nezaposlenosti, izostanka koncepcije i strategije u poljoprivredi, ali i ne samo u poljoprivredi, zatim najmanjeg fiskalnog kapaciteta četiri slavonsko-baranjsko-srijemske županije u situaciji kada je vanjski dug Republike Hrvatske 44 milijarde eura. Hvala. Gospođa predsjednica Vlade Jadranka Kosor. u suradnji kad govorite ovih 5 slavonskih županija, da ćemo u suradnji, evo uz vašu potporu ostvariti sve ciljeve koje smo stavili pred sebe. Kad govorite o ovih pet slavonskih županija i poljoprivredi, odnosno prema poljoprivredi, evo reći ću na početku jedan podatak da otprilike 70% svih potpora odlazi upravo, dakle kad govorim o poljoprivredi odlazi upravo u tih pet slavonskih županija. Nije točno da Vlada nema ni strategiju, odnosno da nema viziju. Dapače mislim da se ona može jasno iščitati evo iz nekoliko podataka. Ja sam prikupila primjerice da smo od 2003. do danas proizvodnju mlijeka povećali za oko 170 milijuna litara, a kakvoću mlijeka sa 22% EU kvalitete gotovo na 80% EU kvalitete. Isto tako o tome govore i ulaganja u kapitalno investiranje, odnosno ulaganja u poljoprivredu. Dakle sa 25% nepovratnih sredstava, do 50% nepovratnih sredstava. Ono što je važno jest da mi naravno i dalje kroz sve projekte Vlade koji su vezani za poljoprivredu nastojimo snažiti hrvatskog seljaka, hrvatskog poljoprivrednog proizvođača i pripremiti ga za ulazak u EU. I u tom smislu u EU. I u tom smislu je ministar poljoprivrede i nedavno prezentirao, predlažem da to učini evo i vašoj stranci, budući da 3 zastupnika iz vaše stranke su i u Hrvatskom saboru, da prezentira program, odnosno sve projekte vezane za poljoprivredu koji se predviđaju ostvariti u sljedećem razdoblju, svakako vezano i za ulazak Hrvatske u EU. Podsjećam i na vrlo, vrlo snažnu financijsku omotnicu koja nam je predviđena za prve 2 godine, dakle ukupno 3,5 milijarde eura znači za sve projekte, ali jedan znatan dio odnosi se upravo na poljoprivredu. Kad sam vas na početku pozvala da se pridružite Vladi onda sam mislila gospodine zastupniče i na slijedeće: dakle, u vašoj županiji gdje svakako vi i vaše kolege iz vaše stranke imate jednu od vodećih uloga je proračun primjerice za poljoprivredu u odnosu na prošlu godinu kad je bio 52 milijuna smanjen za 30 milijuna i u ovoj godini iznosi 22 milijuna kuna. Za razliku od Vlade koja je u pregovorima sa seljacima dogovorila oslobađanje od zakupa, vi u onom prostoru gdje to možete niste to učinili. Prema tome, kad pozivam na suradnju, mislim da, pozivam prije svega na iste kriterije. Ako županija smanji za 30 milijuna, znači od 52 za za 30, pa dođe na 22 za poljoprivredu onda to isto tako nešto govori. I ne može se stalno sav teret rješavanja problema bilo gdje, pa i u poljoprivredi, svaljivati Vladi na leđa. Ukupno, ponavljam, što sam već danas nekoliko puta rekla, iznos za potpore u ovoj godini je veći od 3 milijarde kuna. Prema tome, zajedničkim snagama mislim da možemo još više i da možemo još bolje. Nije koristilo nikome obilaženje i seljaka u prosvjedima i obećavanje kupnje goriva za dolazak kako su to neki nazivali "desant na Zagreb", on se nije dogodio. Ali da se i dogodilo nešto slično mi bismo sasvim sigurno za stolom uspjeli dogovoriti ono što smo uspjeli i sada i ja vjerujem na dobrobit hrvatskog seljaka, hrvatskog poljoprivrednog proizvođača. Hvala vam lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Gospođo predsjednice Vlade, ako je strategija smanjiti poticaje na ispod 700 kuna, ako je strategija dovesti seljaka u položaj kmeta u EU, ako još ne poznajemo platformu Hrvatske u poglavlju poljoprivredi kod pristupanja EU onda je to strategija koja je vrlo loša. Moja županija je Brodsko-posavska, u njoj je na vlasti HDZ, a govorili ste da je ta županija, ja tako mislim, smanjila potporu seljacima. Nadalje, isti ovakav odgovor sam dobio i od vašeg odbjeglog premijera, gospodina Sanadera, prije 8 mjeseci. S obzirom da vašoj zaista očajnoj Vladi više ne može pomoći ni vidoviti Milan, predlažem jedini izlaz iz ove situacije da ponudite ostavku. Na taj način pokazat ćete hrvatskoj javnosti da niste neosjetljivi na propadanje hrvatskog društva i države, a istodobno ćete omogućiti da neke druge stranke svojim programima pokrenu Republiku Hrvatsku.

Gospođa zastupnica Nadica Jelaš će postaviti pitanje. Izvolite. **Jelaš, Nadica (SDP)** Hvala lijepa predsjedniče. Predsjednice Vlade pitanje upućujem vama i ono je vezano za prosvjede seljaka. tijekom 8-dnevnog prosvjeda seljaka ministar Čobanković je govorio kako novaca za seljačke zahtjeve nema i ako im se udovolji da bi to moglo dovesti do urušavanja proračuna, odnosno čak do bankrota Hrvatske. A onda je novac pronađen i postignut je dogovor sa seljacima, a prvi čovjek državnih financija, ministar Šuker, rekao je kako dogovor ni u kom slučaju neće naštetiti proračunu. Moje pitanje vama glasi: tko je od dvojice vaših ministara obmanjivao seljake i hrvatsku javnost i kome ćete zapravo uzeti novac da biste eto ispunili obećanja dana seljacima? Hvala lijepa prema tom načelu koje očito vi zastupate da Vlada nekome nešto uzima nego Vlada raspoređuje novac. Oba moja ministra su govorila istinu, i potpredsjednik i ministar financija Šuker i ministar poljoprivrede Čobanković. Oba su govorila istinu i ono što su i jedan i drugi govorili i najavljivali se ostvarilo. Dakle, mi gospođo zastupnice nismo povećali proračun jer da smo povećali proračun onda bi danas pred vama na klupama bio prijedlog rebalansa državnog proračuna i povećanje za 500, 600, 700, 800 milijuna ili milijarde i povećanje deficita. To se nije dogodilo i vi sami konstatirate u svom pitanju postignut je dogovor sa seljacima. Da, točno gospođo zastupnice, i iz toga iščitavam svu suštinu zapravo onoga što želite kroz pitanje reći. Nije vam drago, ali evo nama je drago. Postignut je dogovor i postignut će biti dogovor i ubuduće i sa drugim skupinama zato što govorimo o onome što je realna mogućnost države, onda što danas možemo učiniti. I na početku prosvjeda i na kraju govorili smo isto. Nudimo 60% u novcu, to je mogućnost države. Jedan dio do kraja ovoga mjeseca, a drugi dio sljedećega mjeseca, a ostatak više od 26% u repro materijalu. I to su seljaci razumno, razgovarajući, vodeći računa o situaciji u kojoj se proračun nalazi, prihvatili. Dakle, gospođo zastupnice 86,6%. I to je ono što je činjenica. Prema tome, nije došlo do urušavanja proračuna, neće doći do urušavanja proračuna. Našli smo model i za onu dodatnu isplatu o kojoj smo govorili i prošle godine u sljedećoj godini. I to je suština ovoga ovoga modela koji je dogovoren sa seljacima. Budući da je vaša kolegica gospođa Čavlović vrlo jasno rekla i priznala ovdje pred svima da su zastupnici SDP-a, a i nekih drugih, obilazili seljake i očito razgovarali o nekom drugom modelu, i iz svega toga je jasno zašto vi niste zadovoljni da je do dogovora sa seljacima došlo. Došlo je zato što ih primamo kao partnere, zato što ljude uvažavamo. I njihov trud i njihov rad i zato što su razumjeli da Vlada govori iskreno i pošteno, imamo koliko imamo, toliko možemo dijeliti. Ono što nemamo niti možemo dijeliti niti možemo obećavati. Hvala vam lijepa. Hvala. Gospođa zastupnica Nadica Jelaš. **Jelaš, Nadica (SDP)** Dakle, predsjednice Vlade iz vašeg odgovora se vidi da će se dogoditi ono što je inače nemoguće, da će vuk biti sit i da će sve ovce biti na broju. Dakle, ako je novaca bilo u proračunu, zašto su seljaci uopće prosvjedima morali taj novac iskamčiti. DA li će se sutra i neke druge skupine građana eto na ulici morati boriti za ono što je inače zakonska obveza države. I nije dobro predsjednice Vlade da prakticirate principijelnost tako što ćete seljacima naplatiti štetu koja je učinjena u prosvjedima. Pa onda ćete valjda iz tih novaca uspjeti podmiriti poticaje. Moglo bi još ispasti da seljaci više budu dužni državi nego što je država njima, jer ako je u proračunu, dozvolite, bilo novaca tada prosvjedi uopće nisu trebali

Hvala. Bila je riječ o procjeni, a ne o naplati. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovana predsjednice Vlade, članovi i članice Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Svoje pitanje uputit ću ministru zdravstva i socijalne Naime, unatoč globalnoj krizi i krizi koja je zahvatila Republiku Hrvatsku zdravstveni sustav je ostao stabilan, potkrijepit ću sa nekoliko činjenica. Prihodi u bolnicama su povećani za 8,5%, čime je i rasterećen proračun za oko 100 milijuna kuna, limiti su povećani u prosjeku za 2,3%, uredili ste kontrolu bolovanja čime je smanjena i doprinos odnosno i koliko sam čula preko 10 tisuća novih ugovora je sklopljeno za dopunsko zdravstveno osiguranje odnosno novih polica. Nedavno ste izjavili da je Hrvatsko zdravstveno osiguranje od kada postoji prvi puta pozitivno poslovalo. Obzirom na tu vašu izjavu i na sve ove zahtjeve koji se postavljaju i mogućnosti u medicini ja vas molim da nam kažete kakvo je poslovanje Zavoda za zdravstveno osiguranje u 2009. godini. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepo. Potpredsjednik i ministar Darko MIlinović. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, uvažena zastupnice. Istina je ovoje prva godina, zapravo prošla je bila prva godina kada nije bilo Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. 2,1 milijardu kuna i usprkos ovoj teškoj godini, krizi i recesiji, a sa odlučnom racionalizacijom i u poslovanju bolnice i u poslovanju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje danas je rekao bih, gotovo prepolovljen dug Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na milijardu i pol kuna. Pitaju se mnogi kako smo u tome uspjeli. Vi ste spomenuli nekoliko stvari od uvođenja referentnih cijena lijekova, slikovito rečeno Hrvatska je 2008. ili građani 2008. su potrošili isti broj lijeka kao i 2009. godine ali kontrolom cijena lijekova izdaci za te lijekove su manji za 450 milijuna kuna. Isto tako sukladno novom zakonu uveli smo i strože kontrole bolovanja gdje smo uštedjeli, racionalizirali dodatnih 500 milijuna kuna, samo na te dvije stavke smo unutar Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje smo uspjeli racionalizirati blizu milijardu kuna. Na taj način smo, ja mogu slobodno reči pomogli gospodarstvu, bilo je negdje oko 160 milijuna kuna duga gospodarstvu za bolovanje, i to smo doveli praktički na nulu i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje danas sa 2 milijarde i 100 je je dospjeli dug negdje oko 870 milijuna kuna. Neki će reći da je to samo financijsko izvješće ali držim da je to bitna podloga za daljnju reformu zdravstvenog sustava, financijsku stabilnost kakvu danas, odnosno prošle godine a

Dakle, stvorili smo zdrave, osnove, temelje za daljnju racionalizaciju i za daljnji nastavak reforme zdravstvenog sustava. **Caparin, Karmela (HDZ)** Zadovoljna sam odgovorom i veseli me pozitivno poslovanje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i vjerujem da ćete nastaviti reformu zdravstva i reformu osiguranje, jer zaista ovaj novac koji osiguramo je potreban našim građanima i pacijentima radi kojih jesmo tu. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Postavit će pitanje gospođa zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. **Šimac Hvala lijepo gospodine predsjedniče, gospođo predsjednice Vlade upućujem pitanje vama. Znate li koliko iznosi ukupna dobit komercijalnih banaka samo na kamatama u 2009. godini? Hvala. Gospodine predsjedniče, gospođo zastupnice, pa ne znam što ste htjeli time pitati, ne znam zašto bih ja morala znati u ovom trenutku koliko je ukupna dobit komercijalnih banaka. Znam primjerice podatak da je porasla štednja građana u bankama, znam taj podataka, i da moramo sve napraviti da se ne događa disbalans između smanjenja potrošnje i porasta štednje građana u bankama i da na taj način i kroz različite mjere poticanja ali i unošenja trunke optimizma u sve što govorimo i radimo, potaknemo i potrošnju. Ne znam što želite pitati, ali ću iskoristiti ovu priliku budući da je vaša kolegica iz Kluba SDP-a izrekla jednu strašnu neistinu o tome da će se štete koje smo najavili, koje su se izračunale, primjerice za Ministarstvo unutarnjih poslova, milijun i 700 tisuća kuna nešto 700 tisuća kuna nešto više, da će se naplatiti od seljaka apsolutno odbijam, to nije točno, to nije istina, ta će se šteta primjerice u Ministarstvu unutarnjih poslova rasporediti i na dodatnoj štednji priskrbiti, dakle na dodatnoj štednji u samom Ministarstvu unutarnjih poslova i popravak dva oštećena automobila ali i sve ostalo što se moralo isplatiti. Prema tome, odbijam uistinu sa indignacijom optužbe, najave a zapravo širenje dezinformacija i to od onih koji su obilazili seljake i poticali ih na prosvjede, da ćemo to naplatiti od seljaka. To nije istina, to nije točno. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo. Gospođo premijerko sami ste rekli da ste iskoristili priliku odgovoriti na drugo pitanje. Na moje pitanje niste odgovorili. Formulirajući pitanje ja sam se držala Poslovnika i to članka 180. kada se može postaviti jasno, kratko pitanje na koje na koje ne trebaju posebne pripreme da se odgovori. I upravo u tom smislu sam ja i postavila. Samo da vam kažem, ja sam očekivali zapravo od vas da barem kažete da su te kamate iznimno velike, to očekivaju građani. Naime, ukupna dobit tih banaka bila je u prošloj godini bila je 4 milijarde 497 milijuna kuna. Hrvatski građani naime plaćaju kamate po stopama koje su među najvišima u Europi i u okruženju. Isto tako građani su prisiljeni živjeti na dug, upravo zbog toga što su im plaće male. A vi ste im na tako male prihode smanjili ste ih uvodeći krizni porez, odnosno harač. Isto tako su im se troškovi povećali povećavanjem PDV-a. SDP je prošle godine 31. Tatjana (SDP)** Molim vas lijepo pustite me do kraja, predložio Zakon o posebnom porezu na kamatama. Gospodine predsjedniče ja vas lijepo molim da me pustite do kraja, da bi se na taj način destimulirala podizanjem kamata. I to ste odbili. Prema tome, sigurno da ste bili u službi krupnog kapitala, a ne na uštrb građana Hrvatske. Hvala lijepa. Nije meni da ja dopuštam ili ne dopuštam. Piše u Poslovniku sve, pa molim izvolite se pridržavati toga svi. malo možemo produžiti, ali ne znam koliko. Na redu je postaviti pitanje gospodin zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. **Grčić, Stanko (HSS)** Hvala gospodine predsjedniče, na datoj mogućnosti da postavimo pitanje. Pitanje postavljam potpredsjedniku Vlade Vlade i ministru regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva gospodinu Božidaru Pankretiću. A ono glasi, koje su mjere poduzeće od strane Vlada Republike Hrvatske i resornog ministarstva

Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvaženi zastupniče, ja se prvo zahvaljujem na pitanju, jer će mi se pružiti prilika da odgovorim vrlo konkretno o nekim stvarima, i vrlo konkretno na neke stvari koje su danas ovdje pitanje, pa i od saborskih zastupnika koje vidim da ih ovdje nema, a radi se dakako o pomoći gospodarstvu. Mislim da je potrebno vrlo jasno istaći što je učinjeno u proteklom vremenu vezano uz jednu vrlo značajnu granu, to je drvna industrija i što je vrlo konkretno Vlada Republike Hrvatske učinila od prvih trenutaka kada je krenula gospodarska kriza i kada su se uočile određene poteškoće. Možda zbog samog značaja drvne industrije naglasit ću da se ovdje radi o 2 tisuće 156 trgovačkih društava i preko tisuću 128 obrta u ovom sektoru znači u jednom vrlo važnom dijelu. Kada se tome pridoda i broj zaposlenih 25 tisuća 130 radnika koji rade u ovom segmentu, onda podaci koji govore o tome da je približno 7% u ukupnoj robnoj razmjeni Republike Hrvatske sa inozemstvom od pada na sektor drvne industrije. Posebice je važno istaći da iako sa određenim smanjenjem izvoza za prošlu godinu i dalje imamo vrlo pozitivnu vanjsko-trgovinsku bilancu i ona je u odnosu na 2008. godinu sa 108 porasla na 115%. Moramo biti iskreni da je to izuzetno bitno naglasiti. Ono što činimo i što ćemo i nadalje činiti su vrlo direktne pripomoći koje se odnose na cjelokupni sektor. U tom dijelu bilo je i niz sastanaka, rekao bih i posljednja dva sastanka koje je vodila predsjednica Vlade, gdje smo vrlo konkretno dogovorili prvenstveno sa Hrvatskim šumama i ovdje moram istaknuti Hrvatske šume kao važan dio. I kada se govori o likvidnosti, kada se govori o dugovanju, primjerice pojedinih državnih poduzeća, onda ću ovdje istaći jedan suprotan primjer, a to je da Hrvatske šume ovoga trenutka podražuju od ovih trgovačkih društava i obrta preko 430 milijuna kuna dospjelih i preko 200 milijuna kuna u ovom dijelu. Kada bi Hrvatska država tj. poduzeće Hrvatske šume naplatile ovaj dug istoga trenutka gotovo bi mogli pola ovih trgovačkih društava zatvoriti. Prema tome, i mi u ovom dijelu maksimalno izlazimo u susret. Zbog čega? Zato što smo sigurni da će drvna industrija nastaviti u ovom tijeku napredovanja sa svim ovim pokazateljima, ali im ovoga trenutka treba pomoć. kao i svako drugo poduzeće tako i Hrvatske šume, moraju dobro osigurati svoja potraživanja i zato su naše zadnje odluke bile vrlo jasne. Svako potraživanje potrebno je osigurati i to jasnim nekretninama, bankovnim garancijama, a prema zadnjem zaključku Vlade potrebito je dati i osobitu imovinu vlasnika takvih trgovačkih društava. Ono također što možemo reći gdje je Vlada naložila ministarstvu su vrlo jasne i konkretne potpore koje dajemo i koje nastavljamo u ovom dijelu, a odnose se na sredstva iz operativnog programa razvoja drvne industrije, 65 milijuna kuna je ovdje hrvatskoj javnosti posebice drvo-prerađivačkoj industriji najavljujem. Raspisujemo taj natječaj ovih dana. Svi se mogu javiti na ta sredstva, oni su već upoznati, imali smo određene sastanke i vjerujem da ćemo i u tom dijelu pridonijeti da ovaj sektor vrlo jasno izvučemo iz krize i bude i dalje na ponos Hrvatskoj i cijelom gospodarstvu jer možemo reći da je izuzetno propulzivan i zasigurno će donijeti ukupnoj vanjsko-trgovinskoj razmjeni, ali ukupno i hrvatskom gospodarstvu dobit. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin Stanko Grčić. Izvolite. Hvala na datom odgovoru. Zadovoljan sam odgovorom, jer je vidljivo da mjere koje poduzimate dokazuju da Vlada Republike Hrvatske a i vaše resorno ministarstvo značajno doprinose dugoročnom gospodarskom razvoju upravo ove drvno-prerađivačke industrije. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Moje pitanje upućujem ministru Davorinu Mlakaru, dakle prvom čovjeku Ministarstva uprave. Gospodine ministre, popisi birača više ili manje svakodnevno opterećuju odnose unutar hrvatske političke scene. No, ja se neću baviti generalno tim problemom nego ću se koncentrirati na mjesto bošnjačke manjine u tim popisima birača. Prema popisu stanovništva 91. godine Bošnjaka je 45 tisuća, prema popisu stanovništva 2001. godine Bošnjaci su razdijeljeni u dvije kategorije. Bošnjaci 21 tisuća, to je dakle naše povijesno ime koje smo 93. godine u Sarajevu vratili, ali isto tako na popisu stanovništva bilo je 21 tisuća Bošnjaka sa onim zastarjelim imenom Musliman. U popisu birača je svega negdje između 7 i 8 tisuća pripadnika bošnjačke manjine. Ja pokušavam gospodine ministre već duže vrijeme stupiti u kontakt s vama da pokušamo zajednički nešto načiniti da se ta situacija sa bošnjačkom manjinom u popisu birača promijeni. Pitam vas što možemo zajednički učiniti da to pitanje konačno skinemo sa dnevnog reda? Hvala. već imali vaše prijedloge i primjedbe prema Ministarstvu uprave upravo o popisima birača i oznaci oznaci nacionalne pripadnosti pojedinih grupa. Vi ste već koliko sam ja upućen dobili i odgovor iz Ministarstva uprave, ali evo ja ću i zbog ovog vašeg pitanja i konstatacije to ponoviti. Mislim da ovo što ste govorili o nekim prijeporima koji postoje uz popise birača nema s ovim vašim pitanjem barem direktne veze. ću samo dvije, tri minute i objasniti kako se popis birača sastavlja. Dakle, popis birača je službena evidencija koja se sačinjava na bazi drugih evidencija koje vode nadležna tijela. Tako u popis birača ulaze one osobe koje se nalaze u popisu i evidenciji državljanstva, evidenciji prebivališta ili evidenciji o izdanim putnim ispravama ako se radi o osobama koje nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Popis stanovništva o kojem vi govorite, koji unosi kategoriju Bošnjaka i Muslimana nema nikakve veze s ovim službenim evidencijama o kojima mi govorimo. Dakle, da bi neka neka osoba svoju nacionalnu pripadnost imala u popisu birača ona je morala tu nacionalnu pripadnost izraziti u jednoj od ovih evidencija na temelju kojih ulazi u popis birača. Ukoliko u nijednoj od tih evidencija se ne nalazi oznaka njene nacionalne pripadnosti a neki pripadnici nacionalnih manjina kao što je poznato nisu ni željeli to iskazivati svaka takva osoba tijekom cijele godine osim onih 14 dana koji prethode provođenju izbora može provjerom u popisima birača zatražiti ispravak ukoliko smatra da bi njena nacionalna pripadnost trebala tamo biti a nije upisana ili je krivo upisana. Osim toga, moram i to reći da ova distinkcija između nacionalne pripadnosti Bošnjaka i Muslimana može biti unesena jedino na vlastiti zahtjev odnosno na izjašnjenje pojedine osobe pripadnikom koje nacionalne manjine se ona smatra. Ovo o čemu vi govorite da je određen broj njih unesen kao Muslimani u popise birača je razlog što su u ranijim evidencijama se te osobe tako izjašnjavale. Državna uprava nema pravo izvršiti izjednačavanje Muslimana sa bošnjačkom pripadnošću bez da to osobno osoba zatraži. da probam pojednostaviti odgovor. Ukoliko bilo tko kome je upisana nacionalna pripadnost Musliman u popisu birača želi da to u buduće piše bošnjačka nacionalna pripadnost on može taj ispravak izvršiti u popisu birača,

Nezadovoljan sam jer vaše ministarstvo sustavno destruira pripadnike bošnjačke manjine. Tako na primjer ako ja i moja supruga pripadamo bošnjačkom narodu ako imamo djecu, i ako ih upišemo u popis birača kao Bošnjake nakon 18. godine mi jednostavno ih brišemo. A mnogi i niti ne znaju da postoji taj sustav brisanja destrukcije. Ja vam moram reći mi smo u gradu Zagrebu u proteklih dva mjeseca načinili određene aktivnosti i Vijeće bošnjačke manjine grada Zagreba samo u dva naselja otišlo je među ljude i napisali smo izjavu o preimenovanju starog imena u imenu Bošnjak. Od 750 ljudi samo je jedan odbio da potpiše tu izjavu. Gospodine ministre, tražim pismeni odgovor. I još jedanputa, mi ako želimo to pitanje skinuti sa dnevnog reda onda dajte nam pomozite da mi dobijemo uvid u registar onih koji se vode sa starim imenom Musliman, da mi odemo kod tih ljudi i da im kažemo dajte da to pitanje riješimo. Mnoga prava vezuju se i za brojnost a vi je na neki način destruirate. Hvala. Moram to malo komentirati. Ja sam razumio ministra da nema zapreke da se promijeni ako netko zatraži. I ja to znam. Dakle, nije to sporno. Sporno je kada ja kao saborski zastupnik bošnjačke manjine zamolim gospodina ministra da nađemo da o nekim stvarima bitnim za ovo pojedinačno preimenovanje odbija sastanak, odbija. Dat će pismeni odgovor, tražili ste i pismeni odgovor. Hvala lijepa. Idemo dalje. Gospodin zastupnik Boris Klemenić. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Uvažena predsjednice Vlade. Ja ću svoje pitanje uputit Ministarstvu turizma odnosno ovdje prisutnom državnom tajniku. Interesira me, a ja vjerujem da nas sve ovdje zajedno u sabornici interesira kako teku pripreme za turističku sezonu za ovu godinu, znači 2010. godinu i kakve prognoze možemo čuti iz resornog ministarstva. Ovo pitanje postavljam iz jednog prostog razloga što smo ponovno svjedoci kao i protekle godine pred samu sezonu gdje su neki pojedinci, usudit ću se reći pojedini mediji, davali katastrofične prognoze za samu sezonu. No međutim i sama Vlada i ministarstvo, a na koncu i sama sezona se pokazala više nego uspješna, a naročito uspješna u odnosu na ostale europske turističke zemlje. Hvala lijepa. Hvala, gospodine predsjedniče. Uvaženi saborski zastupniče. Vaše pitanje koje ste m i uputili je pitanje koje često upućuju nama ovih dana i sektori i hrvatska javnost i ja ću nastojat vrlo kratko, u nekoliko rečenica odgovoriti i reći stavove Ministarstva turizma i ono što mi trenutno radimo. Dakle, stav Ministarstva turizma temeljem svih aktivnosti koje provodimo jest da će ova turistička 2010. godina biti teška i zahtjevna turistička godina, ali važno je naglasiti da temeljem svih onih aktivnosti i temeljem prezentacija hrvatskog turizma koja se u svijetu događa u proteklom razdoblju najave i dojmovi su za sada optimistični i puno bolji nego u istom razdoblju prošle godine. Ja ću ovdje i naglasiti da je Ministarstvo turizma za ovu godinu sebi postavilo dva temeljna cilja, a to je da se zadrži povećani udio turista na međunarodnom tržištu i da se poveća ukupan udio domaćih turista. u tom cilju odradili brojne aktivnosti. Naravno, temeljna i najvažnija je bila promidžba za što je ministarstvo izdvojilo ili planira izdvojiti ove godine oko 30 milijuna eura. Vi znate i svjedoci smo da smo još prošle godine u 10. mjesecu raspisali međunarodne natječaje za devet modela …/Govornik se ne razumije./… oglašavanja i potpora. Prvi u Europi prvi među konkurentskim zemljama i potpisali smo ugovore ugovore s tour operatorima koji u ovom trenutku jamče da će nam dovesti u ovoj sezoni preko 2,5 milijuna stranih gostiju što je značajno veći iznos ili značajno veća brojka nego li je to bilo i prošle godine. Naravno, u tijeku su ciljane kampanje na na inozemnim tržištima. Ove godine smo išli još sa značajnijim internetskim oglašavanjem koje se pokazalo vrlo uspješnim i prošle godine. Vlada je ukinula, u suradnji naravno resornih ministarstava, ukinula vize za zanimljiva i važna tržišta, novorastuća tržišta, to je Rusija, Ukrajina, Indija, Kina i neke druge arapske zemlje. I ono što stalno i često naglašavamo, želimo afirmirati eno i gastro ponudu i pozicionirat Hrvatsku kao zemlju kvalitetnog životnog stila. Ova sezona, rezimirat ću, će biti sezona last minuta, sezona stranih gostiju, bližih odredišta, sezona gdje će gosti tražiti vrijednost za novac, sezona gdje će kamping, hrvatski kamping i hrvatski privatni smještaj imati bolje rezultate nego li je imao i prošle godine prema najavama. Sezona gdje će hotelski sektor bilježiti i dalje određene poteškoće sezona u kojoj naša konkurencija ulaže puno više napora i značajnija sredstva za promociju nego li su radili i prošlih godina jer su zabilježili dvije neuspješne sezone za razliku od turističke sezone u Republici Hrvatskoj za koju ste i vi naglasili da je prošle godine po brojkama …/Govornik se ne razumije./… dolascima bila među najboljima na Mediteranu. Drugim riječima, ova sezona će biti sezona borbe za svakog gosta. A odgovorit ću vam i na konkretno pitanje što je sa predsezonom jer također često postavljaju pitanja kako će proteći u Hrvatskoj uskrsni praznici i što će biti s predsezonom. Očekivanja za tu predsezonu su u Ministarstvu turizma realna, očekujemo da će rezultati biti nešto lošiji nego prošle godine iz jednostavnog razloga, što Uskrs ove godine pada puno ranije nego prošle godine i što državni blagdani u zemljama iz kojih dolaze naši gosti ove godine nezgodno padaju u vremena kada će vikendi biti bitno kraći nego što su bili prošle godine. Evo, vjerujem da sam dao jedno realno viđenje i vjerujem da će ipak ova sezona u konačnici biti približna prošlogodišnjoj sezoni. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin Klemenić, izvolite. Hvala lijepa. Ja mogu reći da sam zadovoljan sa ovakvim odgovorom, a ja vjerujem da ćemo na kraju 2010. godine biti svi zadovoljni sa brojem gostiju koji će doći u Hrvatsku i sa prometom ostvarenim od turizma. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Pitanje će postaviti gospođa zastupnica Romana Jerković. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Ja svoje pitanje upućujem predsjednici Vlade Republike Hrvatske. Gospođo Kosor, znate li koliko je radnika ostalo bez posla od posljednjeg aktualnog sata? Hvala. Hvala. Gospođa predsjednica Vlade 14. pitanje odgovara. na tragu vaših kolega danas moram reći i moram konstatirati da me niste uspjeli obeshrabriti. Ja mislim da je to jako dobra vijest, ne za SDP ali za sve druge, da vas uistinu doživljavam kao inspiraciju i da ću od danas još žešće ako bude trebalo svaki dan, 24 sata raditi do posljednjeg daha, boriti se protiv korupcije bez obzira o kome se radilo, bez obzira je li osumnjičen, optužen, podnesena kaznena prijava protiv nekoga iz SDP-a ili protiv nekoga iz bilo bilo koje druge stranke pa i HDZ-a. Dakle dosljedno, bez ostatka i dosljedno i bez ostatka u provedbi mjera Vlade Republike Hrvatske za osnaživanje gospodarstva. Ja sam sigurna da će kad ovako osnažena Vlada u cjelini ode sa aktualnog prijepodneva, rezultati biti i bolji no što smo predviđali. Ono što vam isto tako želim reći na tragu evo pitanja i vas i vaših kolega, dame i gospodo, prijevremenih izbora neće biti je vaš program s jedne strane poniziti, obezvrijediti rad Vlade i predsjednice Vlade Jadranke Kosor. To je program s jedne strane koji neće uspjeti i prijevremenih izbora, ponavljam, neće biti jer bi oni bili loši ne zato što bismo se mi bojali prijevremenih izbora nego zato što u ovoj godini onda ne bismo primjerice završili pregovore, ali bismo zaustavili sve ove projekte u osnaživanju gospodarstva i sve projekte u zadržavanju radnih mjesta i u čuvanju radnih mjesta i otvaranju radnih mjesta. I s druge strane vaš program se svodi na ono što smo već čuli. Dakle, živjela juha iz čega mi možemo iščitati da bi se samo povećala proizvodnja rezanaca i grincajga u Hrvatskoj i to je sve ono što mi iz toga programa možemo dame i gospodo iščitati. još snažnije, još jače u čuvanju svakog radnog mjesta, u čuvanju hrvatskog gospodarstva i u provedbi mjera Vlade Republike Hrvatske za osnaživanje gospodarstva. Ja sam sigurna da ćete i vi u konačnici biti zadovoljni i sigurna sam gospođo zastupnice da ćemo na kraju ovoga mandata dočekati ja sam sigurna u to da ćete mi pristupiti i vi i ostali zastupnici i zastupnice kluba SDP-a čestitati na upornosti, na ustrajnosti i na postignutim rezultatima, a onda ćemo ići na izbore. Hvala vam lijepa.

i gospodine predsjedniče želio bih ukazati isto tako na povredu Poslovnika, a to je da vi kao predsjednik ste dužni držati red ovdje u ovoj sabornici i ne dopustiti da bilo koji govornik bude ometan. To je vaš posao. Ja znam svoj posao gospodine zastupniče, jer sam šest mandata u ovom Saboru, pa sam valjda naučio moj dio posla. Nije se premijerka udaljila od, za razliku od mnogih koji su postavljali i odgovarali na pitanja, nego je odgovarala u skladu sa pitanjem. Prema tome, odbijam da je povrijeđen Poslovnik, ali imate pravo zatražiti od Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav da se izjasni ako mislite da je povrijeđen Poslovnik. A sada dajem riječ gospođi zastupnici Romani Jerković na koji ima pravo. Kada biste znali gospođo Kosor koliko ovakvim odgovorima podsjećate na svoga prethodnika, ja mislim da to ne biste činili. Sve u svemu odgovor mi niste dali, pa ću vam ja reći da je od posljednjeg "aktualnog sata" 80000 radnika ostalo bez posla što znači da govorimo o ukupnoj brojci od 317600 nezaposlenih. I to je podatak, gospođo Kosor, za koji se netko svojski, neću reći vi, da se ne uvrijedite, ali netko se svojski potrudio da ne dođe u javnost i da se ne zna za porast nezaposlenosti. Dakle, od kad ste vi premijerka skoro 80000 radnika je ostalo bez kruha. A da vas podsjetim da smo u siječnju 2009. godine predlagali i zakon kojim smo tražili da se nezaposlenima povećava naknada u u vrijeme nezaposlenosti. Vi ste to odbili. Ali što ste vi učinili da im pomognete? Vi ste tim istim novo nezaposlenim smanjili naknadu koju dobijaju za vrijeme nezaposlenosti. Eto kako se vi brinete o nezaposlenima. Hvala. Hvala. To je aproksimativna brojka koju ste iznijeli i ne možete je ničim dokazati. Gospođa Ivanka Roksandić će postaviti sljedeće pitanje. Izvolite. uputit ću državnom tajniku u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture i možda će on kroz odgovor izreći sve ono što smo čuli sa sa one strane kao pitanje, kao jednu pozitivnu stvar. Ja vjerujem da ćete obradovati građane u Sisačko-moslavačkoj županiji. Naime, ovih dana smo mogli pročitati da kreće jedan novi ciklus ulaganja u cestovnu infrastrukturu. Jučer je na svim portalima u Sisačko-moslavačkoj županiji zabilježeno da se u cestu, davno očekivanu cestu Sisak – Zagreb, govorim o autocesti ulaže ove godine čak 944 milijuna kuna. Zašto kažem čak? Zato što je predviđeno oko milijardu i 800 milijuna kuna za izgradnju upravo autocesta u Republici Hrvatskoj. Započeli smo ovu cestu 2005. Ona je negdje krajem ove godine trebala biti dovršena do do Mošćenice, do grada Siska, odnosno do Mošćenice. Molim vas državni tajniče i ovo ulaganje u autocestu i pokretanje ponovo radova na ovoj cesti znači i otvaranje novih radnih mjesta, znači opet ulaganje i u gospodarstvo. Hoćete li mi reći kojim tempom i kad će biti završena ova autocesta, jer nju građani Siska očekuju. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin državni tajnik Željko** Poštovani gospodine predsjedniče, poštovana gospođo saborska zastupnice. Znači, vezano za određena kašnjenja u odnosu na prvotno planirani rok završetka ove autoceste od Zagreba do Siska. Mogu reći da uzroke kašnjenja svakako možemo tražiti u problemima povezanim sa prostorno-planskim problemima, imovinsko-pravnim, te u konačnici i već prije spomenutim problemima povezanim sa povezanim sa poremećajima na financijskom tržištu. Međutim, ovaj drugi dio pitanja koji se odnosi na planirani rok dovršetka izgradnje mogu reći da se upravo ovih dana uvodi u radove, a to je planirano za 22.3., znači za koji dan se planira početak izgradnje dionice Buševec – Lekenik u dužini od 11 i pol za taj dio autoceste osigurano je u financijskom planu HAC-a u ovoj godini 550 milijuna kuna. Jednako tako ono što je već u izgradnji, a to je na dionici od Velike Gorice do Zagreba, čvor Jakuševac. On je dakle u izgradnji i za taj objekat, za taj dio je planirano u ovoj godini 450 milijuna kuna. Znači, dovršetak obiju ovih dionica očekuje se u roku od godine dana. Znači, za godinu dana trebala bi biti gotova kompletno dionica do Lekenika. A za dionicu Lekenik – Sisak u tijeku su pregovori sa Europskom investicijskom bankom i Europskom bankom za obnovu i razvoj i vjerujemo i gotovo smo sigurni da ćemo s tim dvjema investicijskim bankama od kojih očekujemo svakako povoljna financijska sredstva što se tiče i troškova, kamate ali i ročnosti da ćemo uspjeti dogovoriti aranžman i da će se nakon toga ući u pripremu izgradnje te konačne i zadnje preostale dionice autoceste od Zagreba do Siska.

koji ovi niz godina pokušavaju reći da neće biti autoceste Sisak-Zagreb ovo je jedan veliki odgovor. Zašto? Zato što u ovim gospodarskim uvjetima kad znamo koliko treba odvojiti novaca za upravo ulaganje u infrastrukturu, ovo je veliki pomak i nadam se, držim vas za riječ da ćemo sljedeće godine u ove vrijeme otvarati ovu dionicu od Buševca do Lekenika, to je žila kukavica cijele Banovine, Posavine i Pokuplja. I nadam se da kolega Vidović opet se neće smijati, a moram ga podsjetiti u ime naših Siščana da je on sjedio u Vladi koja je zaustavila pred 10-ak godina izgradnju ove ceste. Hvala. Postavit će pitanje gospodin zastupnik Marin Jurjević. Izvolite. **Jurjević, Gospođo Kosor, ja ću vas sad nešto pitati, ja vas molim da mi odgovorite. Da mislim, pošto nismo ovdje na sastanku literarne grupe, da mi ne pričate o tome da ćete se boriti do posljednjeg daha, to je jedan lijepi film. Da vas ja neću obeshrabriti itd., da će šume procvjetati. Ako ne znate recite da ne znate, vidim da je atmosfera tu vesela. Ako znate pokušajte odgovoriti. Pitanje glasi, gospođo Kosor znadete li koliko radnika u Hrvatskoj radi, a ne prima plaću? Hvala vam Gospodine predsjedniče, gospodine zastupniče. Evo apsolutno ću nastojati vrlo, vrlo koncentrirano i koncizno odgovoriti na vaše pitanje. Ali prije toga dozvolite da vam i mislim da na to imam pravo kao predsjednica Vlade, čestitam na ponovnom izboru za predsjednika …/Buka To je važan trenutak i za vas i za sve nas, budući da se radi o Splitu, velikom gradu. Ali slažem se s vama, nije ovo literarna grupa, slažem se s vama u potpunosti ovo nije literarna grupa i ovdje ne treba pričati o cvijeću i o proljeću, nego treba davati prije svega građanima Republike Hrvatske odgovore na pitanja koja traže. Ja naravno razumijem da hrvatski zastupnici u ovom Visokom domu tragaju za odgovorima, ali vjerujem da ćete se složiti samnom da isto tako pitanja Vlade i članovima Vlade moraju biti i ozbiljna i koncizna i koncentrirana. I slažem se, dakle sad prelazim na odgovor. Dakle, kao što vjerujem da ćete se složiti nije to stvar Vlade da bi to Vlada trebala za svakoga radnika znati, ali je stvar Vlade da se apsolutno s tim principom ili s tim modelom ne slaže i da Vlada treba ostvarivati, odnosno ispunjavati i donositi ono što se zove zakonodavni okvir, da se takve stvari, da ljudi rade a ne dobivaju plaću ne događaju. Slažem se s vama i vjerujem da ćete vi kroz sada komentar ovoga što sam rekla osuditi one poslodavce koji ne plaćaju svojim zaposlenicima, ja to isto činim i učinimo zajedno sve dakle da ljudi koji rade dobivaju plaću, dostojanstvenu plaću za svoj rad, ali isto tako da učinimo sve da oni koji danas ne rade i oni koji su na žalost ostali bez posla taj posao nađu, da učinimo sve kroz projekte da se prekvalificiraju, da se obrazuju, da kroz sve projekte i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ali prije svega Ministarstvo gospodarstva i drugih ministarstava učinimo taj okvir apsolutno prihvatljivim. Želim i vama ponoviti uz sve ove mjere koje sam puno puta danas spominjala za osnaživanje hrvatskoga gospodarstva i podatak da smo evo 326 milijuna kuna ovogodišnjega proračuna usmjerili ka malom i srednjem poduzetništvu, vjerojatno ćete tu podržati sve aktivnosti da upravo mali i srednji poduzetnici kojima je danas osobito teško dobiju dodatnu potporu, ali i ove modele, nove modele kroz koji će se prema hrvatskom gospodarstvu, ponavljam još jedanput usmjeriti u konačnici do 10 milijardi kuna. Za te projekte je trebalo vremena, trebalo je novca, trebalo je taj novac osloboditi. Vjerujem da znate da ga u prošloj godini iznimno teško i kad smo radili tri rebalansa proračuna nije moglo se dodatno osloboditi. Čim se ta prilika ukazala, kroz suradnju Hrvatske narodne banke, osobnih banaka koje isto tako pozivam da daju svoj doprinos, ali isto tako Hrvatske banke za obnovu i razvitak i Vlade Republike Hrvatske domišljeni ovi modeli. Išli smo kao što ste čuli i od potpredsjednika Pankretića sa dodatnim mjerama poticanja i dodatnim mjerama čuvanja radnih mjesta za sve one tvrtke u drvno-prerađivačkoj industriji, a uskoro, do Uskrsa evo možete očekivati, ja se nadam do Uskrsa ili koji dan poslije i cijeli program za tvrtke kojima je osobito teško. Ne znam šta je sada tu smiješno kad ste spominjali literarnu skupinu onda ste očito mislili samo na Vladu, ali niste uključivali i sebe. Dakle vrlo sam ozbiljna gospodine zastupniče, vremena su ozbiljna i traže suradnju sviju nas. Znači očekujem model i za tvrtke koje su osobito u teškim poteškoćama, a uzrok tih poteškoća nije samo u krizi i recesiji. Hvala vam lijepa, i još jedanput moje iskrene čestitke Hvala gospođo Kosor na iskrenim čestitkama. Ali ja bi vam odgovorio ono što meni niste, preko 70 tisuća radnika radi, a ne prima plaću i to je bitno Vladino pitanje jer se iz plaća plaćaju porezi i doprinosi, i dok ne uvedete reda da oni koji su dužni plaćati onima koji rade, a dok ne uvedete reda neće se puniti ni vaš budžet, a danas znate štrajkovi su u brodogradilištima "Uljaniku", "3. maju", osječko-jadranskoj pivovari …/Govornik se ne razumije./…, možemo do sutra govoriti. Dalmacija se cijela trese. SDP je na zadnjoj sjednici predložio da se neisplaćivanje plaća radnicima, da to bude kazneno djelo. Vi ste to odbili, niste prihvatili. Gospodin Hebrang asistira i kaže da, da, kako neki rade, ne rade a primaju plaću. Da te specijalitet HDZ-a gospodin Buljubašić nije radio a primao plaću, a 70 tisuća radnika radi a ne prima plaću. To je taj vaš model. To je taj hrvatski specifikum. I ako se tko smijao, ja sam primijetio da se tu ovaj čak i ministar Šuker i vi dosta ste se dobro zabavljali dok ste mislili da se radi o sastanku literarne grupe, a ovdje se radi o saborskim zastupnicima koji vas pitaju ono što hrvatska javnost traži od vas da odgovorite i da ako ne znate pitate nas pa ćemo vam reći o kojim se brojkama radi. **Bebić, Molim vas, molim vas. … se./… Ovo je zbilja jedna teška tema, koliko ljudi radi, a ne dobivaju plaću. I to je stvarno nešto vrlo teško, međutim kad bi bili sitničavi i maliciozni ni vi niste odgovorili na to pitanje jer ste rekli preko neke cifre. Podatak je kad se iznese statistički podatak. Hvala lijepa. Idemo dalje, gospodin Stjepan Kundić će postaviti sljedeće pitanje. **Kundić, Stjepan (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo predsjednice, ministri, kolegice i kolege. Eto mi je drago da ovaj čas mojim pitanjem mijenjamo temu i da ću imati priliku iskoristiti prisustvo gospodina ministra zdravstva i socijalne skrbi, Darka Milinovića, i njemu postaviti pitanje. Na neki način ono se naslanja na pitanja kolegice Caparin, ali ja ću biti vrlo kratak i pitanje glasi: kakvo je poslovanje bolničkih zdravstvenih ustanova gospodine ministre? ako mislite na financijsko poslovanje onda dobit bolnica je 3,16% veća nego za 2009. godinu, nego 2008. godine. ako isključimo, ja se nadam zadnju sanaciju koju je proveo ministar Šuker 2008. godine u iznosu od oko 500 milijuna kuna, ako dakle to izdvojimo, onda je prihodi bolnica su porasli za 8,6%. Koliko je bitno, ja želim čestitati ovom prilikom svim ravnateljima koji su uspjeli odgovoriti na nove izazove, nove uvjete poslovanja, koliko je bitno da bolnički zdravstveni sustav dobro funkcionira je i podatak da je evo tijekom današnjeg dana i do kraja današnjeg dana Hrvatski zdravstveni sustav pružio preko milijun usluga. Da je preko 100 tisuća pacijenata prošlo kroz zdravstveni sustav RH, a najveći dio se, zapravo jedan dobar dio se odnosi dakle na bolničke ustanove, odnosno odnosno usluge koje su pružene u bolničkim zdravstvenim ustanovama. Što se tiče stručnih pokazatelja, odnosno uvjeta poslovanja, raznih stručnih napredaka u radu bolnica, o tome smo dosta čitali. A što se tiče smanjenja lista čekanja u bolničkom zdravstvenom sustavu nakon uvođenja na nacionalne liste čekanja oni su evo, spomenut ću 2 detalja, detalja, operaciju kuka i operaciju koljena smo do prije godinu i pol dana morali čekati u Hrvatskoj gotovo 3 godine, danas je to skraćeno na 6 mjeseci. I uspostavom Nacionalne liste čekanja koja se provodi kroz bolnički zdravstveni sustav imali smo preko 10 tisuća poziva usmjeravanja pacijenata na ostale lokalitete bolnica gdje su liste čekanja, gdje ih nema ili gdje su gotovo beznačajne. I još jedan podatak, da su bolnice dugovale prije godinu i pol dana 2 milijarde i 600 milijuna kuna, danas je taj dug prepolovljen na negdje milijardu i pol kuna. I na kraju zadnja konstatacija da još uvijek postoji bitan prostor za racionalizaciju u poslovanju bolničkog zdravstvenog sustava u poslovanju 66 bolnica. I na tomu će ova Vlada i resorno ministarstvo i dalje ustrajati. Gospodin Stjepan Kundić, s jedne i druge strane čuju ove podatke. Htio bih dati još samo jedan kratak komentar, od prvog dana vašeg nastupa, ja bih se usudio reći i vaših kako ste krenuli u zdravstvenu reformu vi ste imali viziju koju uspješno uz veliku većinu zdravstvenih radnika i uspijete realizirati. Ali ja mislim da, posebno s vašim tim financijskim dijelom, gospodin ministar bit će vrlo zadovoljan. Hvala. Pitanje će postaviti gospodin zastupnik Anđelko Mihalić. Izvolite. **Mihalić, Anđelko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, uvažena predsjednice Vlade, ministri, gospodo i gospođe saborski zastupnici. Ja ću postaviti pitanje ministru Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti gospodinu Tomislavu Iviću. Pitanje je kratko i glasi: pod kojim uvjetima hrvatski branitelji iz Domovinskog rata mogu ostvariti najnižu mirovinu? Hvala. Gospodin Tomislav Ivić, ministar. **Ivić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče, poštovane gospođe i gospodo saborski zastupnici, poštovani gospodine zastupniče. Da bi hrvatski branitelj ostvario pravo na najnižu mirovinu po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja potrebno je ispuniti nekoliko uvjeta. Jedan od uvjeta je godine starosti, odnosno životna dob od najmanje 65 godina za muškarce i 60 godina za žene, a da ne ispunjava uvjete mirovinskog staža za stjecanje prava na starosnu mirovinu prema Općem mirovinskom propisu. On će ostvariti, ili ona, pravo na najnižu mirovinu ako je ostvario pravo na invalidsku ili obiteljsku mirovinu koja je dijelom ili u potpunosti ostvarena prema odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja, a niža je od najniže utvrđene Zakonom o pravima hrvatskih branitelja. I potreban je uvjet od najmanje 100 dana sudjelovanja u obrani suvereniteta i to u borbenom sektoru. Inače, najniža mirovina iznosi 45% od prosječno isplaćene plaće u RH u prethodnoj godini. Ona je u ovom trenutku 2,270 kuna i u protekloj godini ostvarilo je to pravo 249 hrvatskih branitelja. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin Anđelko Mihalić, izvolite. **Mihalić, Anđelko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine ministre, zadovoljan sam odgovorom. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Evo u skladu sa vašim naputkom postavit ću kratko i jasno pitanje, a nadam se da će i odgovor biti jednako kratak i jasan. Pitanje je za potpredsjednika Vlade i ministra financija gospodina Šukera. Gospodine Šuker da li nam možete reći za koliko je povećan vanjski dug RH od kada ste vi ministar financija? Ivan (HDZ)** Gospodine Jovanoviću ja kao ministar financija što se tiče državnog dijela sam smanjio udio u javnom dugu RH. A kada govorite o vanjskom dugu Republike Hrvatske onda trebate razlučiti koliko otpada na banke, koliko otpada na realni sektor, tj. Gospodarstvo, koliko otpada na stanovništvu, koliko otpada na državu. Ako vi smatrate da se Hrvatska poduzeća nisu trebala zaduživati vani i temeljem toga otvarati nove proizvodne pogone, otvarati nova radna mjesta onda to javno recite. Ako vi smatrate da neki veliki holdinzi se nisu smjeli zaduživati onda ste to trebali reći svojim bivšim i sadašnjim stranačkim prijateljima. Prema tome, kada govorite o vanjskom dugu Republike Hrvatske onda točno razjasnite što se odnosi na središnju državu, što se odnosi na javna poduzeća Republike Hrvatske, što se odnosi na … sektor, što se odnosi na bankarski sektor, s time da trebate znati da 90% praktički bankarske aktive su banke u vlasništvima stranaca onda možemo razgovarati o tome. Ali na ovakav način paušalno kako vi postavite pitanje onda je na to nemoguće dati odgovor, ja sam vam dao konkretan odgovor. Dakle, ova Vlada je u u vanjskom dugu duga središnje države, u ovih 6 godina smanjila. A druga stvar, kada već govorite o zaduživanju onda zbog hrvatske javnosti i građana treba znati zašto se država zadužuje. Država se zadužuje da bi pokrila deficit, ili se zadužuje ili prodaje imovinu. A kada bi govorili o deficitu koji je prošle godine bio u Republici Hrvatskoj onda je nominalno deficit 2003. bio veći za 4 milijarde kuna, toliko o vašem pitanju. Hvala. Gospodin Željko Jovanović, izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče. Dakle, ministre nisam zadovoljan vašim odgovorom, te stoga tražim pisani odgovor i nadam se da će doći u što kraćem roku. Podsjetit ću vas da je Hrvatski vanjski dug 43 milijarde eura, od kada ste vi ministar financija dug je povećan za 25 milijardi eura. Samo u posljednjih mjesec dana ste ovu prezaduženu Hrvatsku državu zadužili za 200 milijuna dolara i 6 milijardi kuna, ali znate što je najtužnije, unatoč tom zaduživanju imamo 317 tisuća nezaposlenih a 73 tisuće radnika radi, a ne prima plaću. Ministre Šuker to je cijena vaše ministarske nesposobnosti. Vi ste najskuplji ministar financija kojeg je ikada igdje u svijetu imala bilo koja vlada, ali na žalost cijenu tog vašeg uspjeha plaćat će naša djeca, moji unuci će vjerojatno plaćati dugove koje ste vi stvorili a vi tada nećete biti ministar. Drago mi je gospodine ministre da ste uvijek nasmješeni, ali imajte na umu da dok se vi smijete građani Hrvatske piju sedative i antidepresive. Ali ja znam što će vratiti osmjeh građanima Hrvatske, novi izbori i nova Vlada bez HDZ-a. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Idemo dalje. Na redu je gospođa zastupnica Nedjeljka Klarić za postaviti pitanje. Izvolite. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo predsjednice Vlade sa članicama i članovima Hrvatske vlade i kolegice i kolege. Svoje pitanje ću postaviti potpredsjednici Vlade gospođi Đurđi Adlešić a radi se o nasilju među djecom i mladima. Naime, Hrvatska je sučeljena dnevno sa mnogobrojnim slučajevima nasilja među djecom i mladima. Jednako tako svjesni smo činjenice i razvidno nam je da su ti oblici i pojavni oblici sve teži, sve drastičniji i jasno jasno se šalje poruka da bi naši preventivni programi kao i programi intervencija trebali biti učinkovitiji. Jednako tako moramo biti zabrinuti i zbog suvremenih modela zlostavljanja i nasilja među djecom i mladima. Ja vas molim gospođo potpredsjednice Vlade, da nam kažete, isto tako kao i predsjednica Savjeta za mlade što Savjet za mlade, zajedno sa Vladom Republike Hrvatske sve čini da bi se utjecalo na smanjivanje nasilja među djecom i mladima jednako kao što vas molim da nam kažete da li je doista u porastu broj, odnosno nasilje među djecom i mladima da li raste. Hvala. Hvala. Potpredsjednica gospođa Đurđa Adlešić. **Adlešič, Đurđa (HSLS)** Hvala gospodine predsjedniče, poštovana zastupnice. Drago mi je da ste postavili pitanje o problemu koji doista postoji i na koji je javnost s pravom senzibilizirana. Prije nekoliko mjeseci okupili smo jedan kvalitetan tim stručnjaka različitih profila koji je radio na mjerama koji bi morale dati rezultate i jučer su te mjere predstavljene na Savjetu za mlade. Tamo su postignuto suglasje između politike i struke oko tih mjera, drago mi je da smo ih detaljno raspravili jedino mi je žao da iz oporbe nitko nije bio, jer to doista nije problem kojim se treba baviti samo jedna politička opcija. Što se tiče statistike o kojoj se govori iskoristit ću priliku da imamo najnovije podatke iz Ministarstva unutarnjih poslova, koji nisu u suglasju sa percepcijom koja vlada. Naime, statistika govori o jednom blagom padu, mogla bih reći gotovo zanemarivom padu, ali rasta nema. Govorim o laganom padu zbog toga što znamo da postoje uvijek neke sive brojke koje teže otkriti, međutim vjerujem da ćemo metodom na kojima počinjemo raditi već od sljedećeg tjedna a to je terenski rad, imati dobre rezultate. Sljedeći tjedan ćemo početi raditi prije svega sa ravnateljima osnovnih škola. Dakle, u onom periodu kada su djeca pogodna za jedno snažnije utjecanje na njihovu ličnost, ići će se na terenski posao po svim županijama, tamo gdje će se pokazati brza potreba za hitnom intervencijom, također, a dokumenti na kojima je potrebno još raditi to su izmjene strategije i nekih drugih sličnih praktičkih dokumenata posao koji će potrajati, zato što se radi kao što ste i sami rekli, o novim oblicima nasilja, o Internet nasilju, o mobitelima, o novim tehnologijama gdje je opet najveći problem roditelj, često puta zbog činjenice da je roditelj manje obrazovan bar informatički od svog vlastitog djeteta i teže ga može nadzirati i vidjeti s kojim se sve opasnostima sreće. Vjerujem da će upravo ovaj terenski rad koji smo zamislili, malo pomoći a to što je javnost senzibilizirana je svakako dobro jer daje jedan novi vjetar u leđa. Hvala. prijedlozima i zaključcima onih Vlada koja su provodila istraživanje nasilja među djecom i mladima i koji upravo preporučuju da se objedine u djelovanjima svi subjekti i državne institucije kako bi došli na neki način u sam kraj sa nasiljem među djecom i mladima. Hvala vam lijepa. Hvala. Imamo još dva pitanja, ali molim zastupnike da dođu u sabornicu jer ćemo vrlo kratko jednu točku dnevnog reda morati izglasovati, da imamo kvorum ipak. Evo sada je na redu gospođa zastupnica Božica Šolić. Izvolite. **Šolić, Božica (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Svoje pitanje uputit ću ministru obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti gospodinu Tomislavu Iviću. Poštovani ministre, u Domovinskom ratu hrvatski branitelji njihove obitelji doživjeli su i proživjeli mnogo stresova i naravno da se je to odrazilo na njihovo zdravlje, koji će mnogi od njih sa tim posljedicama morat će se nositi i cijeli svoj život. Zato vas pitam, planira li se u 2010. godini nastaviti provođenje sistematskih liječničkih pregleda za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji? Ivić. **Ivić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane gospođe i gospodo saborski zastupnici, poštovana gospođo Šolić. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i ove godine će organizirati liječničke preglede. Inače Vlada Republike Hrvatske je 2007. godine usvojila program za poboljšanje kvalitete življenja u obiteljima poginulih hrvatskih branitelja, hrvatskih ratnih vojnih invalida i hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a. Četiri su ciljne skupine obuhvaćene liječničkim pregledima. To su supruge i djeca poginulih hrvatskih branitelja, supruge najtežih ratnih vojnih invalida 100%-tne prve i druge skupine i supruge branitelja oboljelih od PTSP-a i namjera je sustavno pratiti zdravstveno stanje ove populacije za koju su pretpostavka jel tako da je ugroženija od ostalih kategorija u društvu. Liječnički pregledi su provedeni u posljednje dvije godine. 2008. godine u 4 najveća grada u Republici Hrvatskoj, Zagreb, Rijeka, Split i Osijek a u prošloj godini u 10 županija diljem Hrvatske i u te dvije godine sistematske preglede je prošlo više od 4 tisuće osoba iz ovih ciljnih skupina. U tijeku je upravo javni poziv na osnovu kojeg ćemo izabrati zdravstvene ustanove koje će vršiti sistematske preglede u ovoj godini. Osigurana su sredstva u državnom proračunu, negdje oko 2,5 milijuna kuna za ovu namjenu. Dakle i ovaj godine taj kvalitetan program će biti realiziran. Hvala lijepa. **Bebić, Hvala lijepa gospodine ministre. Iskazujem zadovoljstvo što ste dali izvješće o programima i o svim o svim brigama koje Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti provodi nad populacijom hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Hvala vam lijepa. Hvala. Imamo jedan povredu Poslovnika, gospodin zastupnik Stazić. stavak 3. našeg Poslovnika kaže da zastupnici postavljaju pitanja na način da se prije toga najavi koji zastupnik postavlja pitanje, kome postavlja pitanje i koje će biti područje pitanja. nije predviđena da postavi pitanje, predviđen je gospodin Đakić. Pa vas pitam kako se to krši Poslovnik na ovaj način da se mijenja zastupnik ako je to zastupnik HDZ-a koji ima pravo postaviti pitanje. odnosno mogućnost poslovnička da se zamijene zastupnici, ali da treba obavijestiti pismeno. I u tom smislu je predsjednik kluba jučer sa 16. ožujka gospodin Andrija Hebrang ovako napisao predsjedniku Hrvatskog sabora. "Na temelju Poslovnika Hrvatskog sabora članka 180.c Klub zastupnika HDZ-a predlaže sljedeću promjenu. Na rednom broju 40. umjesto zastupnika Josipa Đakića ministru obitelji, branitelja, međugeneracijske solidarnosti gospodinu Tomislavu Iviću postavlja pitanje zastupnica Božića Šolić". 180.c Prema tome sve je u skladu sa Poslovnikom i idemo dalje. Gospodin zastupnik Ivan Bogović će postaviti sljedeće pitanje, odnosno zadnje današnje pitanje. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Poštovane ministrice i ministri, članovi hrvatske Vlade, moje pitanje upućujem ministru obitelji, obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti gospodinu Tomislavu Iviću, a odnosi se na osobe koje su sudjelovale u Domovinskom ratu ako u Oružanim snagama Republike Hrvatske a nisu ostvarile status branitelja. Gospodine ministre, dovodi li Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koji je stupio na snagu 21. studenog 2009. godine do ustavne nejednakosti osoba koje su aktivno sudjelovale u Domovinskom ratu u Oružanim snagama Republike Hrvatske, a koji nisu do stupanja na snagu zakona o izmjenama ostvarili status hrvatskog branitelja? **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Prije nego odgovorite gospodine ministre imamo još jednu povredu Poslovnika, zastupnik gospodin Stazić. Članak koji ste mi naveli 180.c kaže: "Klubovi zastupnika radi važnosti pojedinih pitanja, ovlašteni su promijeniti područje i redoslijed za najviše tri pitanja koja su najavili članovi toga kluba". Područje i redoslijed. Nigdje u našem Poslovniku nije predviđena mogućnost da se mijenja zastupnik koji postavlja pitanje. Prema tome, ovo vaše obrazloženje nije bilo u skladu sa Poslovnikom, kao što nije bio u skladu s Poslovnikom ni postupak koji ste odobrili predsjedniku vašega kluba da se promijeni zastupnik koji postavlja pitanje. Kršite Poslovnik čini mi se, ne, uvjeren sam namjerno. Ovo je sve u skladu sa Poslovnikom i člankom 180.c jer je sat vremena prije početka, ne sat, nego dan, obavijestio predsjednik kluba o redoslijedu kako će se postavljati pitanja, pa više nije Đakić na 40. mjestu nego Božica Šolić. Imate pravo postaviti pitanje da li je ovo u skladu sa Poslovnikom ako ste nezadovoljni sa obrazloženjem Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Sad će odgovoriti na postavljeno pitanje gospodin ministar Tomislav Ivić. **Ivić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane gospođe i gospodo zastupnici, poštovani zastupniče. Neće ovaj zakon narušiti ustavnu jednakost građana odnosno hrvatskih branitelja i kada je usvajan Prijedlog izmjena Zakona o pravima hrvatskih branitelja bilo je jasno rečeno i obrazloženje da svi hrvatski branitelji su imali dovoljno vremena od 14 do 19 godina da ostvare status hrvatskog branitelja i eventualna prava koja iz njega proizlaze. I dakle, mogli su to svoje pravo i ostvariti. Inače, zakonodavac kada uređuje neko područje može zakonom i limitirati vrijeme za podnošenje zahtjeva za ostvarenje nekog prava kako je i kod ovog zakona. Inače do rekao bih masovnijeg ostvarivanja ovog prava došlo je 2006. godine kada je utemeljen Fond hrvatskih branitelja i kada su se dijelile potvrde o udjelima hrvatskih odnosno potvrde o udjelima u Fondu hrvatskih branitelja i uvjeren sam da je 99,99% hrvatskih branitelja koji su na to imali pravo i ostvarilo pravo i status hrvatskog branitelja. Hvala lijepa. **Bogović, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem ministre. Zadovoljan sam iscrpnim odgovorom a vjerujem da su zadovoljni i oni na koje se ovaj odgovor odnosi. Hvala lijepa. S ovim smo završili